Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 25. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih seje

V OKVIRU NUJNEGA POSTOPKA.** Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer doktorju Igorju Papiču, ministru za visoko šolstvo, znanost in inovacije. inovacije):** Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci! Da, gre za novelo našega krovnega zakona, enega izmed dveh, Zakona o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Vsebinsko dodajamo samo en dodatni člen, in sicer 14b, govori pa konkretno o sofinanciranju predklinične in klinične študije zdravila sirote, ki je zdravilo za napredno zdravljenje pediatrične populacije. Sama definicija tega člena temelji na dveh evropskih uredbah. Prva uredba govori o zdravilih sirota, se pravi, gre za natančno definicijo, kaj to je, pod kakšnimi pogoji lahko okarakteriziramo neko zdravilo kot zdravilo siroto in pa značilnost v tem, da za ta zdravila ni interesa pri farmacevtski industriji, ker je potencialnih pacientov izredno malo. Druga uredba, na katero se sklicujemo, govori o zdravilih za pediatrično populacijo, gre za posebno skupino, seveda vemo, da pri razvoju zdravil, so še posebej kompleksni postopki pri razvoju zdravil za otroke, bistveno bolj kot pri odraslih tudi pri zdravilih, ki so na voljo za odrasle ni rečeno, da se kar tako lahko uporabljajo tudi pri otrocih. Se pravi, to je pa uredba 1901 iz leta 2006. In ti dve uredbi, prva je 141/2000, s kombinacijo teh dveh novel smo prišli potem do vsebine tega dodatnega člena. Dejstvo je, da na ta način omogočamo pravno podlago za financiranje v javnosti zelo znanega primera dečka kakšni so pogoji za sofinanciranje? Striktno govorimo o predkliničnih in pa kliničnih raziskavah. Prejemnik tega, te podpore je lahko poleg znanstveno raziskovalnih inštitucij tudi ustanova, fundacija. Tukaj je bilo nekaj pomislekov, zakaj ne gremo naprej na društvo. V končni fazi bi lahko nekdo izpostavil tudi samo fizično osebo. Pogoj je tudi, da imamo sodelovanje slovenskih raziskovalcev pri samem razvoju tega zdravila in pa zagotovljena mora biti neprofitna uporaba zdravila. Kakšen je postopek odobritve pri sami vlogi, ki jo potencialni uporabnik predloži, mora že v osnovi predložiti tudi mnenje Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in pa za medicinske pripomočke končno strokovno odločitev, ali gre res za predklinične klinične raziskave oziroma je samo zdravilo tako daleč, da lahko začnemo s temi raziskavami, poda potem razširjen strokovni kolegij Ministrstva za zdravstvo. Če je to odobreno, po potrditvi na Vladi seveda ta člen omogoča neposredno sklenitev pogodbe z uporabnikom, mogoče so procentni predujem in pa seveda sam znesek na posamezni primer je omejen na en milijon evrov. Nekaj pomislekov, ki so bili izpostavljeni, zakaj samo otroci, ne pa odrasla populacija. Že prej sem omenil, da obstaja na evropskem nivoju posebna uredba, ki posebej obravnava otroke zaradi tega deprivilegiranega položaja, ki ga imajo pri razvoju zdravil. To je osnovni razlog. Potem glede pravne osebe. Dejstvo je, tudi to sem omenil, da je predviden stoprocentni predujem, se pravi, gre za porabo proračunskega denarja in seveda tudi mi kot ministrstvo potrebujemo neke garancije

Še enkrat, ne gre samo za ustanove, fundacije, ampak lahko zahtevajo ta sredstva oziroma vložijo prošnjo tudi vse znanstveno raziskovalne inštitucije. Pomislek je bil tudi, zakaj samo končno klinično testiranje, predklinično klinično zakaj ne tudi podpora pri razvoju zdravila? Upam, da je jasno, da zdravila ne bodo razvijale ne fundacije ne društva, ampak samo znanstveno / znak za konec razprave/ raziskovalne inštitucije, tako da je tudi to razlog. Razvoj zdravila je možen po klasičnem postopku, tudi po našem zakonu, z rednimi postopki in pa seveda na rednih razpisih. In pa še zaključna misel. Ta novela odraža nek odziv na konkretno družbeno dogajanje. Vlada, predsednik Vlade dostikrat poudarja pomen znanja za razvoj družbe. / znak za konec razprave/ Tukaj gre za konkreten primer kako lahko uporabimo odlično slovensko znanje tudi v praksi. Hvala. Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici doktorici Mirjam Bon Klanjšček. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Vsi lepo pozdravljeni! Odbor za izobraževanje, znanost in mladino je na 30. nujni seji 12. novembra letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada s predlogom za obravnavo po nujnem postopku. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 106. seji sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Amandmaji k predlogu zakona niso bili vloženi. Predstavnik Ministrstva za zdravje je povedal, da bo mogoče na podlagi predlagane dopolnitve Zakona o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti podpreti projekte, ki neposredno prispevajo k razvoju zdravil za najmlajše paciente in dodal, da je cilj predloga zakona omogočiti dostop do varnih in učinkovitih zdravil, ki bodo trajno na voljo vsem v Sloveniji. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je na seji predstavila bistvene poudarke iz pisnega mnenja, v katerem so bile podane pripombe ustavno pravne narave, predvsem z vidika načela enakosti pred zakonom in dodala, da so bili razlogi za odstop od načela enakosti ustrezno pojasnjeni na seji odbora s strani predlagatelja. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, ki predlog zakona podpira, predvsem zato, ker naslavlja konkreten primer. V razpravi so članice in člani odbora soglasno podprli predlog zakona in prizadevanja za vzpostavitev finančnih pogojev za razvoj zdravil za redke bolezni, saj ta kažejo, da smo zrela, solidarna družba, ki je pripravljena pomagati najšibkejšim. Menili so, da je zdravljenje genskih bolezni smiselno v najzgodnejšem obdobju, zato je prav, da se sile najprej usmerijo za pomoč otrokom. Ob tem so pojasnili, da se zavedajo, da predlog zakona ne ponuja sistemske rešitve, vendar so izrazili prepričanje, da bo vsem, ki bodo izpolnili določene pogoje, omogočil ustrezen razvoj zdravila. Poudarili so potrebe po transparentni, nadzorovani in gospodarni porabi javnega denarja in menili, da bo predlagana rešitev dober primer državnega financiranja zasebnih iniciativ, z jasnimi vstopnimi pogoji in dobro zastavljenimi varovalkami. Predstavnik predlagatelja je v kratkem odzivu na razpravo povedal, da rešitev ni optimalna, je pa izvedljiva še v tem letu. Kar je izjemno pomembno. Izrazil je prepričanje, da je predlog zakona pomemben prvi korak v smeri k sistemski rešitvi. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu amandmaji niso bili sprejeti, odbor Državnemu zboru predlaga, da predloga zakona o dopolnitvi Zakona o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo magistrica Urška Klakočar Zupančič. Izvolite.

so večinoma genetskega izvora in vplivajo na fizične, duševne in senzorične sposobnosti, povzročajo invalidnost. Kar 75 odstotkov bolnikov z redkimi boleznimi predstavljajo otroci. Skoraj tretjina otrok s temi boleznimi ne dočaka petega leta starosti. Bolezen zato močno vpliva na kakovost življenja tako otrok kot njihovih bližnjih. Eden teh otrok je tudi deček Urban, deček z redko genetsko motnjo, ki po vsem svetu prizadene enega od 50000 otrok. Genska terapija, ki bi Urban pomagala, je že prestala predklinično testiranje za zadnjo fazo razvoja pa fundacija CTNNB1, ki jo je ustanovila Urbanova mati. Potrebuje dodatna sredstva. Ministrstvo, pristojno za znanost in inovacije, je tako skupaj z ministrstvom, pristojnim za zdravje, pripravilo novelo zakona, ki bo omogočila financiranje omenjenega zdravila in hkrati ponudila več upanja za otroke z redkimi boleznimi v prihodnosti. Zdravilo za Urbana bo namreč na voljo tudi vsem drugim otrokom v Sloveniji s takšno ali drugačno diagnozo. Novela namreč uvaja izjemo od splošno veljavnega sistema za primere, ko gre za razvoj predklinične in klinične študije zdravil, ki bodo pripeljala neposredno do zdravila za zdravljenje redkih bolezni pri otrocih, za katerega ni komercialnega interesa. To so tako imenovana zdravila sirote. Bodoči prejemnik sredstev bo na Ministrstvo za visoko šolstvo moral podati vlogo s priloženim mnenjem Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Za strokovno utemeljitev se bo na to treba obrniti tudi na Ministrstvo za zdravje, kjer bodo pridobili mnenje razširjenega strokovnega kolegija k predlogu; ta bo odločil, ali je ta predlog upravičen. Dopolnitev torej omogoča financiranje zaključnih faz predkliničnega in kliničnega razvoja nekomercialnega zdravila za področje naprednega zdravljenja redkih bolezni na pediatrični populaciji, ki jo izvajajo pretežno izvajalci iz slovenskih organizacij, ne glede na mesto, kjer kjer se posamezna faza raziskave izvaja. Predlagana ureditev bo omogočila zagotovitev državnih sredstev za projekte, ki neposredno prispevajo k razvoju redkih zdravil za naše najmlajše paciente, na ta način pa bogatila tudi razvoj slovenske zdravstvene stroke. Zato najprej velika hvala Urbanovi mami, ki je s svojim pogumom tlakovala trnovo pot ne samo Urban, ampak tudi ostalim otrokom z redkimi boleznimi in njihovim bližnjim. Velika pohvala tudi pristojnima ministrstvoma za hitro pripravo novele, posebej Ministrstvu za visoko šolstvo. Malemu Urbanu, njegovim staršem pa iz srca želimo veliko uspeha pri nadaljnjem zdravljenju. Prav tako vsem otrokom, ki bodo deležni vsega, vse kar prinaša ta novela. In bodo sedaj lahko zrli bolj pogumno v prihodnost, sploh zato, ker znanost, kot vemo, gre naprej. In da rešujemo na tak način življenja, ne samo zdravja, ampak življenja otrok, se mi zdi nekaj najlepšega, kar bomo upam naredili v tem parlamentu. Jaz moram reči, da sem bila izjemno vesela, ne samo kot predsednica Državnega zbora, ko sem pravzaprav videla, da se poslanke in poslanci v tem parlamentu trudimo, res vsi, vsi, koalicije, opozicije, levo, desno, sredina, vsem nam je mar, ko gre za dobrobit naših ljudi in še posebej, ko nam gre za dobrobit naših otrok. Jaz mislim, da ima ta država ne glede na to kolikokrat se bomo še spopadli v tem parlamentu, kar lepo prihodnost. Če bomo tako nadaljevali, potem, mislim, mislim, da smo lahko kar zadovoljni, res. Zemlja je vrt, v katerem uspevajo milijoni organizmov, nekateri žal uspevajo težje, denimo tisti z redko boleznijo in v tem svetu, svetu redkih bolezni, so tudi čudeži redki. A kot vidimo, obstajajo. Poslanska skupina Svoboda bo predlog novele seveda z največjim veseljem podprla. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo Tomaž Lisec. Izvolite.

predkliničnega in kliničnega razvoja zdravil sirota za redke bolezni pri pediatrični populaciji s sredstvi državnega proračuna, in veseli nas, da smo že na odboru bili tako enotni pri podpori temu majhnemu koraku, ampak pravemu koraku v pravo smer. Spreminja se en člen, torej gre za lex specialis, lahko mu rečemo lex Urban. Skratka, gre za nesistemsko rešitev, ki pa verjetno predstavlja korak, ki bo prinesel pomembne izkušnje, iz katerih pa bo v prihodnje možno izpeljati celovite sistemske rešitve. Skratka, gre za pomemben predlog, ki daje pravno podlago za sofinanciranje razvoja zdravil sirot, namenjenih zdravljenju redkih bolezni pri otrocih. Ne bom delal z znanstveno ekspertizo kaj vse to pomeni, veseli pa nas, da bo verjetno ta zakon dal dodatne momente podpore slovenski znanstveno raziskovalni sferi, da bo iskala nove in nove zdravila za različne bolezni teh otrok, nenazadnje pa imamo v Sloveniji tudi zelo razvito farmacevtsko stroko, ki verjetno čaka, da lahko s tem, da dela v Sloveniji, posredno lahko čaka priložnost, da bo pomagala tudi tistim, predvsem slovenskim otrokom, ki se spopadajo z različnimi redkimi boleznimi. Poslanski skupini SDS upamo, da je ta zakon tudi korak v tisto smer, da se ne bo slovenska družba več ukvarjala z zbiranjem zamaškov, ampak bomo imeli korak k sistemski rešitvi, ker bomo lahko rekli, da slovenska znanost in farmacevtska stroka lahko pripomoreta k temu, da, sicer ne takoj, ampak s trdim delom najdemo dobre rešitve, ki bodo, kot še enkrat rečeno, pomagale predvsem slovenskim majhnim otrokom. Skratka, upamo, da bo manj dobrodelnih koncertov potrebnih za iskanje sredstev za reševanje problematike, kot je danes pred nami. Skratka, gre za lex Urban, to si bom držal za njo reči, ker poznam tako Urbana kot njegove starše in stare starše. Veseli me, ker v Sevnici ni občana, ki ne bi vedel za zgodbo tega dečka in za boj njegovih staršev pri tem primeru. Nenazadnje pred dvema letoma smo imeli velik koncert, kjer smo zbrali kar 25 tisoč evrov na enem izmed koncertov Rotary kluba Sevnice, ampak kot rečeno, verjamemo, da je ta zakon korak v tisto smer, da ne bo več potrebno organizirati dobrodelnih koncertov, ampak da bomo dečkom kot je Urban lahko pomagali v sodelovanju z znanstveno raziskovalno sfero in pa farmacevtsko stroko. Da zaključim. V Poslanski skupini SDS nas veseli dvoje, torej, da bomo enotno podprli ta zakon in veseli nas, da iščemo rešitve, da lahko pomagamo slovenskim otrokom, s slovenskim financiranjem in s slovensko stroko. Tako da s tega stališča pohvale resornemu ministrstvu, predvsem pa pohvale mamici Špeli, očku Samu, Urbanu pa zdravja. lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica, spoštovani gospod minister s sodelavci, drage kolegice in kolegi, vsem prav lep pozdrav. V temeljnem programu Nove Slovenije smo v poglavju vrednote na prvo mesto zapisali dostojanstvo človeka. Dostojanstvo človeka, nikogar, ki potrebuje pomoč ne smemo pustiti samega. Slovenska družba mora zaradi solidarnosti poskrbeti za bolne, za invalide in za vse, ki potrebujejo oskrbo, tudi ali pa predvsem za otroke z redkimi boleznimi. Predlog za spremembo Zakona o zdravstveno, znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti je spodbudila zgodba dečka Urbana, ki je bil kot otrok prvi otrok v Sloveniji diagnosticiran s sindromom CTNN-B1. Poleg dečka Urbana pa imamo v Sloveniji danes še štiri otroke, ki čakajo na prejem enakega zdravila. Namen predlaganega zakona je vzpostaviti pravno podlago za sofinanciranje razvoja zdravil za zdravljenje redkih bolezni v zaključnih fazah razvoja. S sklepom Vlade, to pohvalimo, se bo v višini največ enega milijona evrov zagotovilo financiranje razvoja zdravila, ministrstvo, pristojno za znanost, pa bo sklenilo neposredno pogodbo z izvajalcem. S tem se bo omogočilo financiranje zadnjih faz predkliničnega in kliničnega razvoja zdravil sirot za redke bolezni pri otrocih. Sredstva se lahko odobrijo, če bodo v načrtovane študije vključene tudi javne raziskovalne organizacije s sedežem Vlogo za sofinanciranje izvajalec vloži pri ministrstvu, pristojnem za znanost, skupaj z načrtom predvidenih aktivnosti, finančnim načrtom, časovnico izvedbe študij in predvidenimi cilji. Svoje mnenje morata podati Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke ter razširjeni strokovni kolegij, ki je pristojen za medicinsko področje bolezni, za katero se zdravilo razvija. Zdravila, katerih razvoj je sofinancirala država, morajo biti na to vsem pacientom v Sloveniji trajno dostopna po neprofitni ceni. V Novi Sloveniji pozdravljamo pozitiven pristop Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, saj smo bili v zadnjih letih priča številnim akcijam zbiranja sredstev za malega Krisa, Karolino, Urbana in mnoge druge otroke. Včasih v teh akcijah zmanjka samo še čisto malo. Zato pozdravljam, da se je našel način, kako lahko država zagotovi del potrebnih finančnih sredstev za razvoj zdravil sirota. Pri zbiranju sredstev za otroke z redkimi boleznimi naši državljani velikodušno pokažejo, da znajo stopiti skupaj. Verjamem, da bomo danes tudi poslanci v Državnem zboru pokazali, da znamo stopiti skupaj in poslati sporočilo upanja otrokom z redkimi boleznimi ter njihovim staršem. V Novi Sloveniji bomo predlog zakona z veseljem podprli. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo Soniboj Knežak. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, spoštovani minister z ekipo, cenjene kolegice in kolegi. Današnja dopolnitev zakona, ki ureja znanstveno, raziskovalno in inovacijsko dejavnost, prinaša pravno podlago, ki bo omogočala neposredno sofinanciranje razvoja zdravil sirot za otroke. Zdravila sirot so namenjena naprednemu zdravljenju zelo redkih in težkih bolezni, ki močno vplivajo na kakovost in dolžino življenja oseb, ki zanje zbolijo. To še posebej velja za otroške genske bolezni, za katere ne obstaja nobeno alternativno zdravljenje ali drugo zdravilo. Brez javnih finančnih spodbud takšna zdravila nikoli ne bi nastala, saj se farmacevtska podjetja le redko zanimajo za njihov razvoj, ker se jim to preprosto ne izplača. Dejstvo je, da si tudi otroci z redkimi boleznimi zaslužijo enake možnosti zdravljenja kot vsi ostali, z javnim financiranjem razvoja naprednih zdravil pa prispevamo tudi k solidarnejšemu in pravičnejšemu zdravstvenemu sistemu, kjer za dostop do zdravljenja ni pomembna številčnost in pogostnost pojava bolezni. Država s tem zakonom tako zgolj sledi vsem tistim posameznikom in neprofitnim organizacijam, ki že dolgo časa preko donacij financirajo zdravljenje ali razvoj zdravil za redke bolezni.

odpira tudi številne priložnosti za dodaten razvoj znanosti in gospodarstva na področju biotehnologije in farmacije. Slovenija se bo na ta način postavila ob bok drugim razvitim državam, ki že danes vlagajo velika javna sredstva v raziskave in razvoj na področju naprednih zdravil in poznajo podoben način sofinanciranja razvoja zdravil za redke bolezni. Razvoj naprednega zdravila za redko gensko bolezen, za katero je zbolel Urban, je vzbudila zanimanje tudi v Braziliji, ki je bila pripravljena prevzeti sofinanciranje zadnje faze kliničnega testiranja tega zdravila, ob pogoju, da bi se ta razvoj preselil v Brazilijo. Ta selitev bi bila za Slovenijo velika izguba, saj bi s tem izgubili priložnost, da bi ravno pri nas uspešno zaključili razvoj naprednega zdravila za to bolezen, slovenske raziskovalce pa bi prikrajšali za priložnost, da dokažejo, da so kos največjim znanstvenim izzivom na področju genetske in celičnega zdravljenja. Skratka, Poslanska skupina Socialnih demokratov bo predlagani zakon soglasno podprla, ker bomo slovenskim otrokom, ki zbolijo za redke bolezni, lahko zagotovili hitrejši in cenejši dostop do naprednih zdravil. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo doktorica Tatjana Greif. Izvoli. Hvala za besedo. Spoštovani zbor, spoštovana javnost! Novela zakona naslavlja krivice in neenakosti, ki so ju deležni otroci z redkimi boleznimi za katere ni zdravil, ker v farmacevtski industriji v sled neekonomičnosti zanje ni mar. Predlog zakona omogoča državno financiranje kliničnih in predkliničnih študij, ki so najdražje faze razvoja zdravila, za tako imenovana zdravila sirote, kadar so ta zdravila namenjena pediatrični populaciji. Zdravila sirote so zdravila za zdravljenje zelo redkih in zelo resnih bolezni, za katere metode zdravljenja še ne obstajajo, razvoj zdravila pa se prav zaradi redkosti ekonomsko ne splača, saj ne nosi profitov. Financiranje bo zagotovljeno v višini največ enega milijona evrov, in sicer pod naslednjimi pogoji: da gre za zdravilo s siroto, namenjeno pediatrični populaciji, da je prejemnik financiranja bodisi ustanova, torej dobrodelna ali družbeno koristna organizacija, ki je ustanovljena v Republiki Sloveniji. Ali javna ali zasebna organizacija, ki izvaja raziskovalno dejavnost, da se bo načrtovane študije vsaj delno izvajalo v raziskovalnih organizacijah v Sloveniji? In da bo zdravilo v Sloveniji po končanem razvoju trajno dostopno po neprofitni ceni. Potencialni prejemniki financiranja poleg vloge oddajo še načrt izvajanja študij, ki ga pregleda javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Za financiranje je nujno pozitivno mnenje o študijah. Če po končanem financiranju zdravilo ne bi bilo na voljo po neprofitni ceni, se mora državi povrniti celotno vrednost financiranja skupaj z zamudnimi obrestmi. Zakon je zelo dober primer tega, kako bi moralo biti urejeno državno financiranje zasebnih iniciativ za torej zgledna ureditev tudi za ostala področja. Pogoji za pristop so jasni in varovalke dobro zastavljene. Produkt državnega financiranja bo moral biti na voljo po neprofitni ceni, v nasprotnem primeru je treba vrniti denar: Kot že rečeno, predvsem to sledenje je nekaj, kar bi moralo biti zaželeno tudi na ostalih področjih, kjer država financira zasebni sektor. Potreba po takšnem zakonu o tem lex specialis odstira vso zgrešenost ideologiji prostega trga in diktata tržne logike. Dejstvo, da moramo napisati ločen zakon za financiranje razvoja zdravil za redke otroške bolezni kaže na to, da tržno gospodarstvo na eni najpomembnejših civilizacijskih vrednot, to je skrb za najšibkejše in najranljivejše, pogrne na celi črti. Nevidna roka trga pač kaže velik sredinec vsem, katerih bolezni so tako redke, posebne, da na njih farmacevtska podjetja ne morejo kovati dobičkov; to je nekaj, kar velikih farmacij in njihovih mega korporacij pač ne zanima.

Tudi koalicijska pogodba predvideva sklad za izjemne primere, redke bolezni, operacije v tujini, druga mnenja v tujini in podobno, ki bi imel ločen finančni vir. Zdravstveni in farmacevtski sistem je treba nadzorovati tako, da se dejansko usmerjata v zdravljenje in preventivo, ne pa v iskanje marž in kovanje dobičkov. Kajti ljudje in pacienti, zlasti najmlajši in najranljivejši pacienti so in morajo vedno in povsod biti na prvem mestu.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

Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **2. IN 3. TOČKO DNEVNEGA In sicer, Državni zbor bo v okviru druge in tretje točke dnevnega reda najprej opravil skupne uvodne predstavitve in skupne predstavitve stališč poslanskih skupin o

pred nami je, kot ste rekli, zadnji korak pred sprejetjem proračuna za leto 2025 oziroma dopolnjenega proračuna za leto 2025 in 2026. 3. 10. je predsednica Državnega zbora poslala dopis z jasno časovnico poteka obravnave proračunskih dokumentov na katerih, se pravi, kdaj, na kateri seji naj bi se ti dokumenti obravnavali. Minister za finance, kot prvo, prvi odgovorni za ustreznost oziroma primernost proračuna ni bil udeležen niti na eni seji Odbora za finance in tudi danes, ko je zadnji korak pred, pred sprejetjem, ga ni med nami. S tem mislim, da kaže svoj odnos do tega proračuna za katerega je on skrbnik. Tako da moj predlog je, da se seja prekine, in da se zagotovi prisotnost ministra za finance. Hvala. Spoštovani kolega, minister je seveda uvodoma predstavil, ko je bilo govora o memorandumu in obeh predlogih proračunov. Je 10. takrat imel uvodno predstavitev. Tako da, ne drži kar pravite, danes pa je tukaj minister, je na poti, tako da danes je tukaj magistrica Saša Jazbec, državna sekretarka Ministrstva za finance, mislim, da je to dovolj reprezentativna oseba, ki je danes tukaj prisotna, prisotna, zato jo seveda prosim za dopolnilno obrazložitev. Postopkovno, kdo? Predsednica, izvolite.

demantiral ta trenutek. Besedo ima, zdaj minister, upam da ste zajel sapo, ampak za dopolnilno obrazložitev obeh predlogov aktov vam predajam besedo minister. Izvolite. Spoštovani poslanke in poslanci. Torej obdobje, v katerem sta se pripravljala oba proračuna, sprememb proračuna za 2025 in dopolnjen predlog proračuna za 2026, zaznamujejo zaostrene geopolitične, gospodarske in varnostne razmere ter še vedno popoplavna obnova. Pri pripravi obeh predlogov proračunov so bili upoštevani tudi srednjeročni fiskalno strukturni načrt RS 2025 do 2028 zaradi ponovne vzpostavitve fiskalnih pravil, jesenska napoved gospodarskih gibanj UMAR, zakonske in druge obveznosti ter prioritete, napovedi predlagateljev finančnih načrtov za namen izvajanja načrta za okrevanje in odpornost evropske kohezijske politike in drugih EU sredstev. V predlogu sprememb proračuna se načrtuje, za leto 2025, se načrtuje 15,2 milijardi evrov prihodkov in 17,1 milijarde evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj je ocenjen v višini 1,9 milijarde evrov oziroma 2,6 odstotka BDP, v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2026 pa se načrtuje 15,9 milijard evrov prihodkov in so v primerjavi s predlogom sprememb proračuna za leto 2025 višji za 4,5 odstotka ali za cirka 680 milijonov evrov. S predlogom proračuna za leto 2026 v bilanci prihodkov in odhodkov načrtujemo primanjkljaj v višini 1,2 milijardi evrov oziroma 1,6 odstotka BDP. Kar se tiče prihodkov, v letu 2025 pričakujemo rast prihodkov za 4,6 odstotka glede na sprejeti proračun 2025, predvsem na račun višjih davčnih prihodkov, in sicer iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb, davka na premoženje, gre za davek na bilančno vsoto bank, trošarin in drugih davkov na blago in storitve. Rast iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb je posledica začasnega zvišanja stopnje davka od dohodkov pravnih oseb iz 19 na 22 odstotkov zaradi zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki je bil uveljavljen zaradi zagotavljanja obnove in razvoja na območjih, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi 4. avgusta lani. Rast iz naslova davka na premoženje je posledica začasnega petletnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic, ki se bo plačeval po stopnji 0,2 odstotka od osnove. Rast trošarin načrtujemo, ker so sedanje trošarine na pogonska goriva precej višja kot pri pripravi sprejetega proračuna. Za leto 2025 načrtujemo 1,1 milijarde evrov prihodkov od trošarin za energente in električno energijo, 130 milijonov evrov od alkohola in alkoholnih pijač in 500 milijonov evrov od tobačnih izdelkov. Rast drugih davkov na blago in storitve je posledica dviga okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 za enotno obremenitve in sicer s 17,3 na 30,8 evrov. Načrtovana dohodnina ostaja približno enaka, kot je v sprejetem proračunu za leto 2025. Skladno z dogovorom s socialnimi partnerji se načrtuje uskladitev olajšav za lestvice za odmero dohodnine in sicer s sto odstotno rastjo povprečnih mesečnih plač za junij 2024 v primerjavi z junijem 2023 v letu 2025, kar pomeni dobrih sto milijonov evrov izpada iz tega naslova. Nedavčni prihodki so načrtovani približno na enaki ravni kot v sprejetem proračunu za leto 2025. Kapitalski prihodki, donacije in transferni prihodki so nižji za cirka 40 milijonov evrov, prihodki iz naslova prejetih sredstev iz EU so nižji za cirka 80 milijonov evrov, predvsem zaradi manjšega črpanja sredstev iz strukturnega in kohezijskega sklada, še vedno pa so načrtovani v višini 400 milijonov evrov. V letu 2026 se glede na 2025 največ zvišujejo davčni prihodki, in sicer predvsem zaradi davka na dodano vrednost. To je cirka 280 milijonov evrov, dohodnine 245 milijonov, predvsem zaradi akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki je v največji meri odvisna od gibanja mase plač. Ob tem bi omenil tudi uveljavitev Zakona o dolgotrajni oskrbi s 1. julijem 2025, ki prinaša obvezni prispevek, ki ga bodo plačevali tako delodajalci kot delojemalci in upokojenci

Davek od dohodkov pravnih oseb 125 milijonov evrov zaradi predvidenih višjih dobičkov podjetij v letu 2025, ki so osnova za določitev akontacije v letu 2026 o davku od dohodkov pravnih oseb je vključeno tudi že omenjeno začasno zvišanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb iz 19 na 22 odstotkov. Davek na premoženje torej zaradi začasnega petletnega davka na bilančno vsoto bank, ta se ocenjuje v višini 90 milijonov evrov, ostale kategorije prihodkov ostajajo na približno enaki višini kot v predlogu sprememb proračuna 2025, za cirka 10 milijonov se sicer še zvišujejo kapitalski prihodki, predvsem iz razloga, ker pričakujemo postopno rast CO2 kuponov na mednarodnih trgih ter za cirka 20 milijonov evrov. Prihodki iz naslova mehanizma za okrevanje in odpornost. Kar se tiče odhodkov glede na sprejeti proračun za leto 2025 se odhodke v letu 2025 načrtuje višje za 1,3 milijarde evrov. Za plače in prispevke neposrednih uporabnikov proračuna se namenja 1,9 milijarde evrov, kar predstavlja povišanje za dobrih 130 milijonov evrov glede na sprejeti proračun za leto 2025. Na višje stroške dela vplivajo učinki plačne reforme in odprave plačnih nesorazmerij ter napredovanj v letošnjem letu. Vlada RS je namreč s sindikati javnega sektorja 25. septembra podpisala izjavo o stopnji usklajenosti predloga zakona o skupnih temeljih plač v javnem sektorju, ki bo s 1. januarjem 2025 določal temeljna pravila na področju plač. Kot že večkrat omenjeno, gre za največjo prenovo plačnega sistema v javnem sektorju v zadnjih 15 letih. V letu 2025 je za izdatke za blago in storitve predvidenih 1,5 milijarde evrov, od tega največ za vzdrževanje železniške in cestne infrastrukture, financiranje projektov finančne perspektive za obdobje 2021 do 2027, ter za stroške, povezane z modernizacijo in opremljanjem enot Slovenske vojske. Za plačilo obresti je v letu 2025 predvidenih 890 milijonov evrov, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2025. Omeniti pa velja, da stroški obresti postopoma naraščajo, potem ko so leta 2022 znašali 655 milijonov, leta 2023, 684 milijonov, letos pa naj bi po ocenah dosegli 818 milijonov evrov. Za rezerve je načrtovanih 1,2 milijardi evrov, pri čemer največji delež, približno 480 milijonov evrov, namenjamo za izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost ter 340 milijonov za izločanje na sklad za obnovo. V tekoči proračunski rezervi je načrtovanih 140 milijonov, preostala sredstva so namenjena predvsem za izločanje na sklad za podnebne spremembe, Sklad za vode ter financiranje štipendij iz koncesijskih dajatev. Načrtovane subvencije so večinoma namenjene privatnim podjetjem in zasebnikom, ter so predvidene v znesku okoli 500 milijonov evrov. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je namenjenih 1,9 milijarde evrov, največji delež gre za transfere za zagotavljanje socialne varnosti, sledijo družinski prejemki s starševskimi nadomestili, drugi transferji posameznikom in transferji nezaposlenim. Za tekoče transfere občinam so v letu 2025 načrtovana sredstva v višini 165 milijonov evrov, največji del je namenjen za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih občine prejemajo na podlagi zakona o finančni razbremenitvi občin. Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, so za leto 2025 načrtovani 2 milijardi evrov. Največji delež je namenjen za financiranje obveznosti države do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za transfer v ZPIZ se v letu 2025 iz državnega proračuna namenja 1,5 milijarde evrov, večinoma za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki pokojninske blagajne. Za transfer v ZZZS se v letu 2025 iz državnega proračuna namenja 535 milijonov evrov, od tega za stabilizacijo financiranja zdravstva 420 milijonov evrov. Za tekoče transfere v javne zavode je v letu 2025 predvidenih 3,2 milijardi evrov, kar je cirka 190 milijonov evrov več kot v sprejetem proračunu za leto 2025, glavnina se namenja za izobraževanje osnovno šolstvo, srednje šolstvo, poklicno šolstvo in višje in visokošolsko izobraževanje, del plačne reforme se odraža tudi v tem namenu. Investicijski izdatki bodo ostali

Sledijo odhodki za obrambo in zaščito, glavnina namenjena opremljanju vojske in infrastrukture, povezane z obrambo in zaščito ter sredstva, namenjena izobraževanju v športu in razvoju podeželja. Plačila sredstev v proračun EU vključujejo plačila tradicionalnih lastnih sredstev, to so carinske dajatve pri uvozu, davka na dodano vrednost, bruto nacionalnega dohodka, nereciklirane plastične embalaže in bruto znižanja prispevka iz naslova BND v korist nekaterih držav. Za plačila sredstev v proračunu Unije je v letu 2025 namenjenih predvidenih 730 milijonov evrov, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2025. Dopolnjen predlog proračuna za leto 2026 se razlikuje od predloga proračuna za leto 2026 v dodatno zagotovljenih sredstvih za štipendije za pedagoške poklice pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje v višini 750 tisoč evrov

s tem je število prijav znatno preseglo število razpisanih štipendij. Sredstva se zagotavljajo znotraj finančnega načrta Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Naprej glede na predlog proračuna za leto 2025 je v Predlogu proračuna za leto 2026 načrtovana rast odhodkov predvsem zaradi stroškov plač, v katerih je poleg že sprejetih zakonskih obveznosti upoštevan tudi sklenjen dogovor med Vlado RS in sindikati javnega sektorja ter pričakovani učinki prenove plačnega sistema, plačila obresti zaradi višjih stroškov novega zadolževanja, transferov posameznikom in gospodinjstvom, transferom nepridobitnim organizacijam in ustanovam za cirka 8 milijonov evrov v okviru Uprave RS za zaščito in reševanje. Transfera v ZPIZ gre za preko 100 milijonov evrov več. Navedene obveznosti so namenjene predvsem pokrivanju razlike med prihodki ZPIZ in prispevki iz prispevkov in drugih virov ter njihovimi odhodki, s tem pa se iz državnega proračuna zagotavljajo manjkajoča sredstva za izplačilo pokojnin in obveznosti ter za kritje morebitnega primanjkljaja. V okviru tekočih transferov v sklade socialnega zavarovanja je v državnem proračunu načrtovan tudi transfer v ZZZS za stabilizacijo financiranja zdravstvenega varstva. Investicijski odhodki in transferji se ohranjajo na približno enaki višini kot v predlogu sprememb proračuna 2025. V okviru podskupine kontov Rezerve so v predlogu proračuna 2026 planirana sredstva v višini 1,1 milijarde; v tem sklopu so zajeta sredstva proračunske rezerve in drugih rezerv ter sredstev za posebne namene, ki so namenjena financiranju proračunskih skladov. V okviru Ministrstva za finance se načrtujejo integralna sredstva v višini 10 milijonov za rezervo Republike Slovenija za varnostne in varnostne rezerve 10 milijonov evrov. Na skladu NOO je v letu 2026 predvideno izločanje sredstev v višini cirka 500 milijonov evrov. V okviru podprograma Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah so načrtovana sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so se zgodile v letu 2023, v višini cirka 355 milijonov evrov; glavnina sredstev se nanaša na dobro znano največjo naravno srečo, ki se je zgodila 4. avgusta lani. Povedal bi še, da je bil konec oktobra med Vlado in dvema reprezentativnima združenjema občin podpisan dogovor za določitev višine povprečnine za leti 2025 in 2026, in sicer v znesku 771,33 Evra za leto 2025 in 775,29 evra za leto 2026. Dosežen je bil tudi konsenz, da se poleg povprečnine občinam iz državnega proračuna zagotovi tudi 1,5 odstotka dohodnine vplačane v letu 2023 za leto 2025 in občine bodo na ta način v letu prejele dodatnih 48 milijonov evrov. Ta sredstva so namenjena zmanjševanju objektivnih razlik, ki vplivajo na prihodke občin. V računu finančnih terjatev in naložb so v predlogu sprememb proračuna za leto 2025 prejemki načrtovani v višini 13 milijonov evrov, izdatki pa v višini 480 milijonov evrov.

In še za konec, za financiranje načrtovanega primanjkljaja iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter za odplačilo dolga je potrebna v letu 2025 bruto zadolžitev v višini 4,6 milijarde evrov, v letu 2026 pa v višini 4,3 milijarde evrov. evrov. Mislim, da tudi dobro veste, da poleg državnega proračuna so pomemben vir financiranja različnih projektov in ukrepov tudi proračunski skladi v upravljanju. Imamo 11 proračunskih skladov, katerih razpoložljivo stanje na dan 30. 10. letos znaša 1,37 milijarde evrov, od tega je največ na voljo v Skladu za podnebne spremembe, Skladu za obnovo ter Skladu na OO. Hvala lepa. Najlepša hvala. Predloga aktov je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici odbora Andreji Živic. Izvolite. **ANDREJA ŽIVIC (PS Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani ostali prisotni! Odbor za finance je na 56. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2025, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo vložila Vlada. Odbor je obravnaval 63 pravilno vloženih amandmajev, in sicer dva amandmaja poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica, 48 amandmajev Poslanske skupine SDS in 13 amandmajev Poslanske skupine NSi. Nepravilno je bil vložen en amandma Poslanske skupine SDS k podprogramu Promocija in razvoj slovenskega jezika. Pri delu odbora so sodelovali predstavniki, predstavnice in predstavniki Vlade, Državnega sveta, Fiskalnega sveta in Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Po uvodni predstavitvi s strani predstavnice predlagatelja je predstavnik Državnega sveta predstavil pisno mnenje Državnega sveta, ki predloga sprememb proračuna ne podpira. Pri tem je med ključnimi razlogi za nepodporo navedel nezadostno financiranje lokalnih skupnosti, kar občine posledično ovira pri izpolnjevanju njihovih zakonskih obveznosti in razvoju. Podal je opozorilo, da se ne strinjajo s predlaganim koalicijskim amandmajem, ki zmanjšuje sredstva Državnemu svetu, saj je svoj finančni načrt zasnoval racionalno. Na seji odbora je sodeloval tudi predstavnik Fiskalnega sveta, ki je razložil, da kontekst fiskalne politike za prihodnja štiri leta določajo srednjeročni fiskalno strukturni načrt Republike Slovenije 2025-2028 in spremenjena evropska fiskalna pravila, ki še niso prenesena v nacionalno zakonodajo; slednja prav tako določa okvir za oblikovanje proračuna. V nadaljevanju je predstavil vsebinske poudarke načrta, ki zavezuje Slovenije zavezuje izdatkov sektorja država v višini štiri in pol odstotka na leto in oceno, ali trenutni nabor politik ter ukrepov zagotavlja spoštovanje zaveze iz načrta. Izpostavil je tudi, da se bo proračunska poraba preveč okrepila in da je mestoma neučinkovita ter da bo primanjkljaj zaradi načrtovanih sprememb zakonodaje lahko še večji, kot je načrtovan. Državna sekretarka je v odzivu na oceno Fiskalnega sveta povedala, da je bila Slovenija pozitivno ocenjena, ker je oddala načrt in ker se ker se je odločila za štiriletno pot konsolidacije, kot je že privedlo do višjih bonitetnih ocen pri agenciji Modis. Predstavnica Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je predstavila ključne poudarke makroekonomskih napovedi za leto 2025. Navedla je, da pričakujejo pospešitev gospodarske rasti na 2,4 odstotka kljub povečani negotovosti v mednarodnem okolju. Pričakovani sta višja rast v trgovinskih partnericah, kar spodbudno vpliva na izvoz, in višja rast investicij. Izpostavila je, da se bo zasebna potrošnja okrepila, saj bo podprta z višjo rastjo odhodkov. Povedala je tudi, da bo rast državne potrošnje nižja. Na koncu je še omenila, da obstajajo v zvezi s podano napovedjo tveganja, povezana z geopolitičnimi negotovostmi, z morebitnim zaostrovanjem trgovinskih konfliktov v domačem okolju, pa z morebitnimi omejitvami oziroma nezadostnimi kapacitetami za izvedbo vseh načrtovanih investicijskih aktivnosti. V razpravi so članice in člani odbora predstavili svoja stališča in mnenja do predloga sprememb proračuna. Izražena je bila podpora predlogu sprememb, ki je prilagojen novim fiskalnim pravilom. Pri financiranju občin pa se bodo kljub večinskem podpisu dogovora o povprečninah, (nadaljevanje) odpravile nekatere težave. Povečujejo se sredstva za stanovanjsko politiko, zagotavljajo sredstva za dolgotrajno oskrbo, krepi se mreža domov za starejše ter sredstva pri ministrstvu za kulturo. Nivo v javne investicije še vedno ostaja nad evropskim povprečjem. Opozorjeno je bilo, da je v luči trenutne geopolitične situacije potrebno razmisliti o nekaterih varovalkah ob morebitnem izpadu na prihodkovni strani proračuna. Potrebna je stabilna podpora gradbeništvu ter skrb za ugodno gospodarsko okolje. Del razprave se je osredotočil tudi na vložene amandmaje k predlogu sprememb proračuna, pri čemer so članice in člani odbora izpostavili predvsem posamezne projekte pri podprogramu Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest. Predstavniki Vlade so odgovorili na vprašanja, ki so izhajala iz razprave članic in članov odbora. Po zaključeni razpravi o Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2025 se je odbor opredelil do vloženih amandmajev in podprl dva amandmaja Poslanskih skupin Svoboda SD in Levica. Po razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: Odbor za finance se je seznanil s Predlogom sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2025 in ga podpira. Še poročilo k proračunu Republike Slovenije za leto 2026, dopolnjenemu predlogu proračuna. Odbor za finance je na 55. nujni seji dne 15. 11. kot matično delovno telo obravnaval dopolnjen Predlog proračuna Republike Slovenije dopolnjenega predloga proračuna je predstavnica Ministrstva za finance pojasnila, da se dopolnjen predlog proračuna od od predloga proračuna za leto 26 razlikuje samo v dodatno zagotovljenih sredstvih za štipendiranje za pedagoške poklice pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje v višini 750000 evrov zvišanje na podprogramu Štipendije za pedagoške poklice. Višina skupnih prihodkov, skupnih odhodkov in proračunskega primanjkljaja ostajajo nespremenjene, prav tako tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Predstavnik Fiskalnega sveta je izpostavil, da je za leto 2026 v primerjavi z letom 2025 predvideno občutno znižanje primanjkljaja. Primanjkljaj brez neposrednega učinka interventnih ukrepov naj bi se leta 2026 znižal za 1,2 milijardi evrov oziroma na 1,2 bruto domačega proizvoda. V razpravi so članice in člani odbora predstavili svoja stališča glede dopolnjenega predloga. V Poslanski skupini Svoboda so pohvalili dopolnjen predlog proračuna tudi z vidika dodatno zagotovljenih sredstev za štipendiranje za pedagoške poklice pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje v višini 750000 evrov. Dejali so, da so proračunske prioritete zdravstvo, znanje in inovacije, ki pripomorejo k želenemu razvoju gospodarstva. Dejali so tudi, da se z investicijami v inovacije želi zagotoviti in spodbuditi razvoj gospodarstva. V Poslanski skupini Levica so poudarili, da se z amandmaji, ki jih je k dopolnjenemu predlogu proračuna vložila opozicija in ki naslavljajo podprogram Denarna socialna pomoč niža celotni dopolnjen predlog proračuna v delu, ki je namenjen za denarno socialno pomoč za dobrih 85 milijonov evrov, kar predstavlja 24 procentov oziroma četrtino vseh načrtovanih sredstev za denarno socialno pomoč v letu 2026. S tem, ko bi se s temi amandmaji nižala količina sredstev za denarno socialno pomoč, se dejansko ne zniža znesek za ta namen, ampak bi bil končni rezultat tega samo velik primanjkljaj Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in s tem tudi primanjkljaj proračuna, zaradi planiranih odhodkov. Opozicijski poslanci so povedali, da je dopolnjen predlog proračuna nerealistično načrtovan in da je na odhodkovni strani precej bogato zastavljen, po drugi strani pa je glede prihodkovne strani optimističen. Del razprave se je osredotočil tudi na vložene amandmaje, predstavniki Vlade pa so povedali tudi podali tudi dodatna pojasnila in odgovore glede pomislekov vprašanj izraženih v razpravi o dopolnjenem predlogu proračuna v celoti ter glede vloženih amandmajev. Po razpravi je odbor sprejel naslednji sklep, da se je seznanil z dopolnjenim predlogom proračuna Republike Slovenije za 2026 in da ga podpira. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo **13. TRAK: Spoštovana predsednica, predstavniki Vlade! Gospod minister, me veseli, da ste tako hitro odreagiral na moj poziv pa da bomo danes skupaj lahko končno prediskutirali ta predlog, predlog, predlog proračuna oziroma dopolnitve za 2025 in proračun 2026. Spoštovani kolegice in kolegi! Proračuna države za leti 2025 in 2026 oziroma sprememba proračuna za leto 2025 sta ključna finančna dokumenta Vlade, ki kažeta, kako namerava trenutna Vlada Roberta Goloba razporediti finančna sredstva države in z njimi uresničevati politiko, ki naj bi stremela k učinkovitemu delovanju države in zagotavljala razvoj gospodarstva ter blaginjo vseh državljanov in državljank Slovenije. Vendar po mnenju Slovenske demokratske stranke temu žal ni tako, ampak ravno nasprotno. Že samo snovanje proračuna so zaznamovale geopolitične, varnostne in gospodarske razmere. Živimo v precej nepredvidljivih časih in če je še nekaj mesecev nazaj v gospodarstvu vladal zmerni optimizem, v zadnjih dneh in tednih skoraj dnevno beremo novice o gospodarskih težavah naših največjih gospodarskih partneric, katere težave se kažejo tudi pri nas v obliki odpuščanj, selitev proizvodnje v države z bolj prijaznim davčnim okoljem in zapiranju podjetij. Evropska komisija je napoved gospodarske rasti Slovenije za leto, za leto znižala za 2,3 odstotke na 1,4 odstotka, za leto 2025 pa iz 2,6 na 2,5 odstotka. Za leto 2026 napoveduje 2,6 odstotno rast slovenskega bruto domačega proizvoda. Napoved inflacije za letos v primerjavi z majsko ceno znižala na 2,1 odstotek, za prihodnje leto pa zvišala na 3,2 odstotka. Tudi Urad za makroekonomske analize in razvoj Umar je v svoji jesenski napovedi letošnje gospodarske rasti znižal z 2,4 na 1,5 odstotka. Med glavnimi vzroki za to je upad tujega povpraševanja in izvoza, obeti so slabši zlasti v Nemčiji. V nasprotju s spomladanskimi predvidevanji je letos pričakovati stagnacijo, in ne rast investicij, izhaja iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj. V prihodnjem letu na Umarju pričakujejo ponovno nekaj višjo 2,4 odstotno rast BDP. Kar zadeva inflacijo, na Umarju pričakujejo, da se bo letos občutno znižala in bo v povprečju leta znašala 2,1 odstotek, kar je precej manj od spomladanskih pričakovanj, ki so bile v višini 2,7 odstotka. Po napovedih se bo inflacija do novembra ohranjala na nizki ravni, konec leta in predvidoma v začetku prihodnjega leta pa se bo ponovno povišala zaradi učinka nizke osnove in izteka preteklih ukrepov za zajezitev visokih cen energentov. Na Umarju še ocenjujejo, da bo cilju, dvema odstotkoma, se bo približala šele leta 2026. Pri pripravi sprememb proračuna za leto 2025 in proračuna za leto 2026 so imela pomembno vlogo tudi nova fiskalna pravila. Prenovljena pravila EU predvidevajo, da države pripravijo srednjeročni fiskalno strukturni načrt za obdobje štirih let, ki bo v tem obdobju določal fiksne fiskalne cilje glede rasti tako imenovanih očiščenih odhodkov. Predvidena rast očiščenih odhodkov oziroma izdatkov sektorja država mora zagotavljati srednjeročno vzdržnost javnega dolga in ohranjanje primanjkljaja sektorja država pod referenčno mejo 3 procente bruto domačega proizvoda. Vrednost glede dovoljene višine dolga sektorja država v razmerju do BDP v novih fiskalnih pravilih EU ostaja nespremenjena pri 60 Glede na napovedi različnih inštitucij bi bilo pričakovati, da bo Vlada bolj previdna pri načrtovanju tako dohodkovne kot odhodkovne strani obeh proračunov. Tako pa smo pred sprejemom dveh rekordnih proračunov. Vlada namreč načrtuje, da bo prihodkovna stran proračuna za leto 2025 znašala 15,2 milijardi evrov. Načrtovani prihodki za leto 2025 so tako višji od prihodkov, ocenjenih v sprejetem proračunu, v sprejetem v sprejetem proračunu za leto 2025 za 663 milijonov evrov in ali nominalno 4,6 odstotka. Davčni prihodki naj bi bili višji za 6,6 odstotka oziroma 789,2 milijona evrov. Nedavčni prihodki naj bi znašali 824,3 milijona evrov, kapitalski prihodki, donacije in transferni prihodki, **14. TRAK: (NB) - 10.05** (Nadaljevanje) 229,8 milijonov evrov prihodki iz naslova prejetih sredstev. Pa naj bi bili nižji za 5,6 odstotka in naj bi znašali 1,4 milijarde evrov. Vlada v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2025 predvideva predvideva 8 odstotno oziroma 1,3 milijarde višje odhodke, ki naj bi skupno znašali 17,1 milijardo evrov. Primanjkljaj naj bi v letu 2025 znašal 1,9 milijarde evrov evrov oziroma 2,6 odstotka BDP. Vlada načrtuje zadolževanje v višini 4,6 milijarde evrov. Vlada v letu 2026 načrtuje prihodke v višini 15,9 milijard evrov oziroma 4,5 odstotkov višje kot v letu 2025. Odhodki naj bi bili višji za 0,2 odstotka in naj bi znašali 17,11 milijardo evrov.

Kljub rekordnim številkam pa menimo, da vlada doktor Roberta Goloba načrtuje porabo davkoplačevalskega denarja predvsem za mehke vsebine, ki so povezane z agendo Levice, pozablja pa na ljudi, varnost in projekte za razvoj Slovenije. Fiskalni svet v svoji oceni obeh proračunov opozarja, da je poraba znova zastavljena visoko, kar otežuje celovito oceno. Nadaljevanje ne dovolj realističnega načrtovanja je posledica razdrobljenosti proračunskega procesa, ki ga bolj kot jasne usmeritve ekonomske politike zaznamuje zadovoljevanje zahtev posameznih uporabnikov. Fiskalni svet sicer ocenjuje, pardon, da bi lahko bila raven porabe in posledično primanjkljaja v letih 2024 in 2025 nižja kot po vladnih projekcijah. Rast porabe bi se kljub temu okrepila zaradi pričakovane krepitve investicij in kot posledica plačnega dogovora. Predsednik Fiskalnega sveta je med razpravo na matičnem delovnem telesu opozoril, da je v luči novih dejstev lahko primanjkljaj še večji, saj v dopolnjen proračun niso bile vključene spremembe zakonodaje, ki pri njihovi pripravi še niso bile sprejete; kot primer je navedel predlagani zakon o ogrevanju Šaleške doline. Jasno je, da je načrtovanje proračuna nerealistično, ob tem pa tudi nekonsistentno in prikrito. Nekatere reforme so namreč prepoznane v proračunu, kot na primer plačna reforma. Po drugi strani pa predstavniki vlade pojasnjujejo, da se proračun pripravlja na presečni datum, torej v septembru, in da finančne posledice v proračunu niso opredeljene, saj zakoni še niso bili sprejeti, od pokojninske do zdravstvene reforme. Dogovor o plačni reformi je bil sprejet prejšnji teden, torej po datumu za pripravo proračuna, finančni učinki pa so v proračunskih dokumentih upoštevani. Sprašujemo se torej, kje je razlika med plačno reformo in pokojninsko in zdravstveno reformo, ali teh reform ne bo, ali se morda vlada doktor Roberta Goloba že poslavlja? Opozoriti pa moramo tudi na neusklajenost predstavnikov Vlade, predvsem predstavnikov Ministrstva za finance in ostalih ministrstev, kar si resna in odgovorna Vlada ne bi smela privoščiti. Za primer izpostavljamo napoved državne sekretarke na ministrstvu za okolje, podnebje in energetiko, ki je napovedala rebalans proračuna, še preden je bil ta sprejet. Po drugi strani pa je državna sekretarka na ministrstvu za finance zatrjevala neverjetno točnost pri načrtovanju proračuna, vse do 99 odstotkov. Toliko o tem. V prejšnjem tednu je bila dana tudi zaveza predsednika Vlade, da naj bi država v zimski sezoni ublažila posledice uvedbe novega tarifnega sistema za obračunavanje porabe električne energije. Tudi ta ukrep bo imel nepredviden in negativni vpliv na odhodkovno stran proračuna. Vlada se je očitno zbudila prepozno, tarifni sistem je bil napovedan že pred meseci, vlada doktorja Roberta Goloba pa ga je ves čas zagovarjala. Vlada je v predstavitvah proračuna je večkrat poudarila, da gre za razvojni proračun, odzivi gospodarstva nad nekaterimi ukrepi, ki naj bi bili v podporo, pa so zelo negativni. Gradbeni sektor opozarja na zmanjšanje obsega del. Po ugotovitvah evropskega statističnega urada Eurostat je bil v prvi polovici leta v primerjavi z istim obdobjem lani upad 19 odstoten, avgusta se je na letni ravni v Sloveniji ta vrednost znižala za 17 odstotkov. 10.10** (nadaljevanje) industrije gradbenega materiala pri GZS že več kot dve leti opažajo, da se število javnih razpisov, ki jih objavljajo največji državni javni naročniki, močno zmanjšuje. Na to vseskozi opozarjajo tudi odgovorne predstavnike države. V Slovenski demokratski stranki tudi ne moremo podpreti proračunskih dokumentov, s katerimi nekatere v naslednjem letu izvedljive investicije Vlada zamika za več let, načrtuje pa investicije, katerih izvedba v naslednjem letu je pod velikim vprašajem; vloženimi amandmaji smo tako želeli zagotoviti sredstva za potrebne in izvedljive projekte. Eden izmed amandmajev zagotavlja dodatna sredstva za odpravo tako imenovanih belih lis oziroma izgradnjo širokopasovnega omrežja. Odziv ponudnikov na razpis za GOŠO 6 namreč presega zagotovljena sredstva, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Velik del amandmajev se nanaša na infrastrukturne projekte. Z njimi želimo zagotoviti sredstva za že, kot rečeno, izvedljive projekte v naslednjih letih. Amandmaji se nanašajo na prepotrebne rekonstrukcije cest in potrebne dograditve infrastrukture, ki bi omogočala nadaljnji razvoj krajev in gospodarstva ter za varnost ljudi v prometu. Da sedanja Vlada z lahkoto daje obljube, ki jih kasneje ne izpolnjuje, se je ponovno izkazalo tudi pri zagotavljanju proračunskih sredstev za dolgotrajno oskrbo. Še več, od zaposlenih, upokojencev in gospodarstva bo pobrala zakonsko obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo, z izvedbo le-te pa ima na mnogih segmentih velike težave. Po drugi strani pa ne zagotavlja zakonsko predvidenih sredstev države; v proračunih za prihodnji dve leti, ne zagotavlja zakonskih 190 milijonov evrov letno, ampak v letu 2025 dobrih 111 milijonov, v letu 2026 pa nekaj čez 122 milijonov. V dokumentih Vlade, ki so bili poslani v Državni zbor, je v poglavju Ocena finančnih sredstev za državni proračun, zapisano, citiram: "Državni proračun prispeva sredstva v višini 190 milijonov evrov letno (znesek je nominalen in ostaja fiksen v vseh letih)". V poglavju Financiranja dolgotrajne oskrbe je še enkrat zapisano: "Državni proračun prispeva sredstva v višini 190 milijonov evrov letno". Vse to izkazuje, da Vladi doktor Roberta Goloba ni mar za ljudi. Vsi naši predlogi amandmajev so bili zavrnjeni po principu: vse, kar predlaga opozicija oziroma Slovenska demokratska stranka, je slabo. V času prejšnjih Vlad je bila namreč praksa, da se podpre tudi kakšen amandma opozicije toliko o drugačni politiki te Vlade in Svobode, ki jo je obljubljala v obdobju pred volitvami. Ponovno poudarjamo, da so proračunski dokumenti kljub rekordnim številkam slabi, proračuna sta nerazvojno naravnana, netransparentna in prikrivata številke ter dajeta možnost za ponovno netransparentno porabo davkoplačevalskega denarja, ki je stalnica te Vlade, kot na primer za nakup podrtije na Litijski, računalnikov, ki še vedno ležijo v skladišču in podobno. Denar je Vlada tudi raje zagotovila za migrante, nevladne organizacije in izkoriščevalske, izkoriščevalce sistema kot za varnost državljanov, razvoj in blaginjo slovenskih, slovenskih Upamo v dobro vseh državljank in državljanov, da so to zadnji proračunski dokumenti, ki jih sprejema Vlada doktor Roberta Goloba in vladna koalicija. Predlog sprememb proračuna za leto 2025 in proračuna za leto 2026 ne bomo podprli. Hvala. Hvala** lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovani gospod minister za finance, drugi člani vlade, drage kolegice in kolegi. Spoštovani slovenski davkoplačevalci. Obravnavamo po naši oceni najpomembnejše dokumente te države, gotovo so proračunski dokumenti najpomembnejši. Obravnavamo spremembe Proračuna Republike Slovenije za naslednje leto in Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2026. Da je proračunsko načrtovanje zahteven posel, gotovo drži in sploh v tem izjemno turbulentnem času, kar zadeva geopolitične situacije.

kako zbiramo proračunske prihodke in seveda tudi, kako se realizirajo načrtovani odhodki. Torej, na včerajšnji dan, 18. novembra če pogledamo časovni poltrak, smo na 88 procentov letošnjega leta, samo še 12 procentov je do konca leta, potem vidimo, da so predvideni prihodki realizirani zgolj 83-odstotno. zgolj 83-odstotno. Res je, poznam situacijo, tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani se proti koncu leta lahko zgodijo kakšne posebne proračunske transakcije: o tem zdaj ne bom šel v podrobnosti. Če pa pogledamo spet za letošnje leto, na včerajšnji dan, proračun Republike Slovenije, načrtovani odhodki so na včerajšnji dan pa realizirani 79-odstotno, še enkrat, smo na 88 odstotkih letošnjega leta. Torej, ja, ponavljam, proračunsko načrtovanje je zahtevno, če pa je slabo načrtovanje, je pa to lahko velik problem za državo kot tako. Seveda lahko rečemo, da je, če smem tako reči, mi minister ne bo zameril, Boštjančič, osnutek srednjeročnega fiskalno strukturnega načrta Slovenije za obdobje 2025-2028

Ocenjena rast kaže, da Slovenija nima vzpostavljenih ukrepov, ki bi opazneje zvišali dodano vrednost in jo približali evropskemu povprečju. Ministrstvo za finance predvideva, da se bo javnofinančni primanjkljaj zmanjšal z letošnjih 2,9 procenta BDP na 1,2 procenta BDP v letu 2028, to pomeni okoli milijardo evrov manjši proračunski primanjkljaj, s tem da se bo tekoča proračunska poraba v tem obdobju povečala za 27,5 procenta, v istem obdobju pa se bo nominalni BDP povečal za 23 Ta projekcija, gospe in gospodje, nakazuje da bo morala država še povečati davčne obremenitve in z njimi davčni izplen. Ali bo dovolj projekcija Umarja glede gospodarske rasti v prihodnje za proračunsko načrtovanje, nismo prepričani; kasneje malce več o tej zadevi. Čeprav se bom v nadaljevanju več ali manj opredelil na kvalitativni način do proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, pa kljub vsemu je potrebno povedati nekaj številk. Kakšni so prihodki za naslednje leto? Načrtuje se 15,2 milijarde, odhodki 17,1 milijarde, primanjkljaj torej 1,9 milijarde, kar bi naj znašalo v odstotku BDP 2,6 v deležu bruto domačega produkta. Za leto 2026 se načrtujejo prihodki 15,9 milijarde, odhodki bi naj ostali isti kot za naslednje leto, se pravi, za leto 25 17,1 in primanjkljaj 1,2 milijardi, kar je 1,6 procenta v deležu BDP. Kaj ugotovimo, če pogledamo obdobje zadnjih treh let? 2023, 2024, 2025, potem ugotovimo, da se je od leta 2022, ko je spremembo proračuna že delala ta Vlada oziroma ta koalicija, ko smo imeli odhodke v višini 13,7 milijarde, zdaj pa 2025 pa 2026 17,1 so se torej v zadnjih treh letih odhodki dvignili za 3,4 milijarde evrov. Lahko rečemo, Lahko rečemo, pavšalno potratna država. Seveda ta razlaga - davkoplačevalci si najbrž to zaslužijo - bi šele morala slediti.

Kot sem že povedal iz proračunskih dokumentov, ki so najpomembnejši se zrcali med drugim tudi kakšna bo ekonomska politika te države, kakšno bo poslovno načrtovanje poslovnih subjektov, čeprav zdaj vsako dobro podjetje, ta trenutek smo proti koncu novembra, ima že poslovni načrt za naslednje leto, natančno razdelan, nadzorni sveti to gotovo že obravnavajo, prav tako tudi srednjeročni. Tam je šele težko načrtovati v poslovnih subjektih poslovanje. Zakaj? Zato, ker se poslovno okolje, beri davčno okolje in tudi drugi, druge zadeve v Sloveniji prepogosto spreminjajo in stalno imamo neke turbulence, celo potem proti koncu leta, kot je tudi primer letošnje leto. Nismo si odgovorili na vprašanje, pa bi si morali, kakšni so gospodarski izzivi Slovenije v hitro se spreminjajočem mednarodnem okolju. Mi smo majhna ekonomija, močno vpeti v mednarodno okolje, na področju izvoza smo hvala bogu dobri, smo dobri, na drugi strani pa ravno turbulence v geopolitičnih razmerah, v geopolitični situaciji lahko močno udarijo tudi Slovenijo in pametna politika mora vse to predvideti, pač v okvirih, koliko se jih da predvideti. Mogoče samo en izlet v mednarodno revijo Zunanja politika iz aprila 2023, bom prebral en odstavek: "Nekoč, zelo dolgo nazaj, pred približno dvema letoma, so podjetja podobno kot priljubljeni otroški lik medvedek Pu živela sama in daleč od geopolitike. Kako hitro se je svet spremenil od takrat! Leta 2022 je kar pozor, 93 odstotkov multinacionalk poročalo o izgubah, ki so povezane s političnim tveganjem, v primerjavi z vsega 35 odstotki leta 2022. Letos bi se podjetja morala pripraviti na še več pretresov in podobno velja za naslednje leto in leto po tem. Podjetja, ki so desetletja delovala v svetu, kjer so lahko lebdela nad kakršnimikoli prepiri med državami, prihajajo do spoznanja, da se je to čarobno obdobje končalo." In ta navedba v tej priznani mednarodni reviji je gotovo nek impulz tudi za nas, za slovensko politiko, da te mednarodne turbulence na področju geopolitike upoštevamo. Ko sem govoril, da so proračunski dokumenti izjemnega pomena tudi za ekonomsko politiko, ne morem mimo razočaranja, ki ga zaznavamo v Novi Sloveniji in tudi v slovenskem gospodarstvu.

Govorimo o raziskavah mednarodnega švicarskega Inštituta za razvoj menedžmenta. Zadnjič sem bil vprašan, kakšni so kriteriji, kakšni so kazalniki, vse to najdete na spletni strani. Če se želite poglobiti v drobovje tega ocenjevanja, morate določene izsledke tudi plačati. Se pravi, niso vsi, so nekateri tudi plačljivi. Torej, Slovenija se je letos, govorim za leto 2024, na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD med 67 državami uvrstila na 46. mesto, kar je za štiri mesta slabše kot lansko leto.

Konkurenčne prednosti Slovenije oziroma področja, kjer se uvrščamo najvišje, s tem začnem, na lestvici držav, ostajajo podobne kot v preteklih letih, mednarodna trgovina, o tem sem že govoril, osmo mesto, pohvalno raven cen, 18. mesto, družbeni okvir, ki zagotavlja visoko stopnjo enakosti v družbi in varnosti in tako naprej, 20. mesto. Kar zadeva gospodarsko uspešnost, je v obdobju po pandemiji slovensko gospodarstvo hitro okrevalo, v zadnjih dveh letih pa smo izgubili pridobljeno prednost zaradi upočasnitve gospodarske rasti. Negativnega vpliva energetske krize in visoke inflacije ter pomanjkanja delovne sile. Kakovostna in učinkovita infrastruktura, ki je bila v preteklosti paradni konj med štirimi dejavniki konkurenčnosti v zadnjem obdobju slabi, tako so zapisali v Spiritu. Res je, naj ne zveni zveni kot samohvala, ampak slovensko gospodarstvo ali pa bolje, gospodarsko politiko evropski mediji, so evropske inštitucije, Evropska komisija v Sloveniji ocenile kot zmagovito v času pandemije. Se pravi, ekonomski ukrepi, ki smo jih v času prejšnje vlade sprejeli, da bi blažili krizo covida pandemije, so bili zmagovalni, tukaj smo bili najboljši in zato tudi Spirit povzema kar kar zadeva gospodarsko uspešnost v obdobju po pandemiji, ko je slovensko gospodarstvo hitro okrevalo, se potem v zadnjih dveh letih nekako ta krivulja obrne navzdol. Zdaj, kaj je tu, zakaj omenjam ta, za mnoge najbrž iz nasprotnega političnega pola nesrečni švicarski inštitut. Zato, ker ta indeks globalne konkurenčnosti analizira in rangira zmožnost držav, da ustvarjajo in obdržijo okolje, ki podpira konkurenčnost podjetij. In prav v tem pogledu se mora slovenska politika zamisliti, saj nas na tej lestvici svetovne konkurenčnosti najbolj dol vleče, da po domače povem, neučinkovitost vlade, vladna neučinkovitost. Podrobnosti vabljeni na spletno stran tega omenjenega švicarskega inštituta, kjer vam bodo podrobno razložili, mislim, da okrog 245 kazalnikov, ki jih merijo, da potem dobijo to lestvico. ta lestvica ni zaradi opozicije, niti ni zaradi koalicije, ta lestvica je najbrž zaradi investitorjev, domačih in tujih, ki pogledajo, kam bodo vlagali denar, kje je najboljše poslovno okolje, katera država je najbolj konkurenčna. Tiste, ki sem jih prej naštel, so seveda tudi države z najvišjim standardom, ki so seveda najbolj konkurenčne. Kar zadeva, zato sem tudi uvodoma naslovil spoštovane davkoplačevalce. Ja, saj to smo vsi, mi. Je treba povedati, da je ta Vlada, Vlada doktorja Roberta Goloba v zadnjih ja, dveh letih in pol sprejela zakonodajo in če finančne učinke te zakonodaje seštejemo, ne bom zdaj našteval vseh zakonov, lahko pa tudi, potem ugotovimo, da so ti zakoni oziroma da je ta koalicija slovensko gospodarstvo in davkoplačevalce obremenila z dodatnimi sedmimi milijardami in pol do obdobja 2028, z namenom sem tudi uvodoma govoril o tem srednjeročnem načrtu, do konca leta 2028. Se pravi sedem milijard in pol, do leta 2028 bodo davčni zavezanci, takšni in drugačni, plačali več, kot če te zakonodaje ne bi bilo sprejete. Predsednik Robert Golob je obljubljal razbremenitev dela v davčni reformi, ki je bila prejšnji teden sprejeta, brez glasov, seveda, Nove Slovenije.

In še bolj konkretno, mislim, da na poslansko vprašanje poslanca iz koalicije, je predsednik Vlade povedal, citiram: "Ko bo prišlo do davka na premoženje, se bo v celoti ta zajem sredstev prelil v znižanje obremenitev plač. Verjamem.." - tako predsednik Vlade, - "…da bo razbremenitev plač ciljna, ampak o tem bodo odločali strokovnjaki in ne predsednik Vlade. K temu bi rad dodal…" - predsednik Vlade namreč, - "…samo še eno zadevo, o kateri se res ne govori in bo spet pokazala na tudi konec koncev različne interese v družbi…" In tako dalje. Torej, načrt je, da se do konca tega leta, do leta 2024 pripravi, v naslednjih dveh mesecih, pripravi izhodišča, na kakšen način naj, najbolj obremenimo premoženje in s tem razbremenimo delo. To je cilj in napoved predsednika Vlade. "Se pravi, še enkrat, ko bo prišlo do davka na premoženje, se bo v celoti ta zajem sredstev prelil v znižanje obremenitev plač." Najprej moramo definirati, kaj je premoženje, morda je gospod predsednik Vlade mislil samo na nepremičnine, ker premoženje je seveda tudi še marsikaj drugega, depoziti v bankah, plovila, avtomobili, vrednostni papirji, plemenite kovine in tako naprej, ampak če si vzamemo malo časa, gospe in gospodje, in pogledamo poročilo FURSA, zdaj nimamo dovolj časa, da bi vam ga v celoti razložil, za leto 2023, potem vidite, kakšni so davčni prilivi iz naslova davka na premoženje od stavb, od prostorov za počitek in rekreacijo in tako naprej, ne boste verjeli, da so ti davčni prilivi za leto 2023, zaključni račun je narejen, evrov. 9,5 milijona evrov. Morda bo kasneje v razpravi več časa, da bom ta izračun tudi prikazal, ki pa se ne izide. Tako, da prosim opustite to idejo, razen, če boste plače oziroma delo razbremenili zgolj kozmetično in na ta način tudi zgolj kozmetično povišali, povišali, kar pa ne verjamem, konkurenčnost naše države. V sled navedenega in še veliko je za povedati, v poslanski skupini proračunskih dokumentov za leto 2025 in 2026 2026 ne bomo sprejeli, ne bomo glasovali za, bomo glasovali proti. Tudi zaradi tega, kot je prej že kolega povedal, niti kančka ene, bi rekel, spoštljivosti ali pa naklonjenosti, kar je sicer ne pričakujemo,

Sam sem predlagal kar nekaj amandmajev, saj je prav v statistični regiji Pomurje izpadlo oziroma je bilo vrženih ven iz načrta razvojnih programov, kar nekaj projektov, To me boli, resnično me boli. In boli me, da smo kot statistična regija Pomurje z naskokom na zadnjem mestu / znak za konec razprave/ po financiranju projektov v letošnjem letu in tako kaže tudi za naslednji dve leti. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani kolegice in kolegi, predstavniki Vlade! Znova obravnavamo predlog proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, ki jih je pripravila in predlagala vlada. Ne pomnimo, da bi bil proračun kdaj sprejet z vsesplošnim navdušenjem ali brez kritik, a v Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da gre za predlog, ki je vreden podpore. Še pred nekaj leti smo bili navajeni bistveno nižjih proračunskih številk, številke so se vrtele nekje okoli desetih milijard evrov. Globalne napetosti in nakopičene težave, tudi inflacija, pa so povzročile, **20. TRAK: (VP) 10.35** (nadaljevanje) da danes odločamo o proračunih, ki že presegajo 17 milijard evrov. Stalno se moramo zavedati, da govorimo o res visokih številkah, ki pa imajo pomembne in resne posledice za vse ljudi, za državo, zato nikoli ni odveč, če v uvodu opozorimo, da naj tudi naša razprava ostane premišljena, osredotočena in dostojna. Živimo v časih stalnih izjemnih razmer, zato je tudi ta proračunski predlog zaznamovan s precejšnjim deležev interventnih sredstev, na primer za sanacijo posledic poplav in plazov, ki so Slovenijo prizadele sredi lanskega poletja, a to je le ena od mnogih izrednih okoliščin, s katerimi se očitno spopadajo države po vsem svetu. S prihodnjim letom se prične tudi obdobje, ko se države po presoji skladnosti proračunov s strani Evropske komisije ne bodo več mogle sklicevati na obstoj pandemije covid in na pravico do enkratnih ukrepov, s katerimi se je lahko doslej odstopalo od siceršnjih pravil javnofinančne vzdržnosti. Še pred koncem posledic pandemije smo bili soočeni z novimi vojnami na pragu Evrope in izjemno globalno napetostjo. V prihodnjih letih se bo nadaljevalo izvrševanje že zastavljenih projektov in ciljev, na primer iz programa ukrepov načrta za okrevanje in odpornost po epidemiji, končuje pa se tudi evropska finančna perspektiva. Vse to skupaj s številnimi zakonskimi obveznostmi in pravicami, ki jih mora izvršiti proračun, se pod črto preliva v resnično visoke številke. Svet postaja vse bolj nepredvidljiv, zapleten in hiter, vse to pa se odraža tudi pri sprejemanju proračuna. Mnoge razprave so in bodo omenjale realnost načrtovanja in razlike v realizaciji, do katerih sicer prihaja, a jih je ob hitrosti današnjega sveta skoraj nemogoče predvideti. Očitno je, da nove realnosti zahtevajo tudi nove načine pri načrtovanju finančnih obveznosti države. Potrebna hitrost ukrepanja in dolgotrajnost okrevanja po posameznem šoku nas vse skupaj silita, da razvijamo odpornost na vse mogoče šoke. V Poslanski skupini Socialnih demokratov ugotavljamo, da predlagani proračuni po najboljših močeh upoštevajo vse to. Vsakokratni proračun mora upoštevati tudi zakonske obveznosti države in politične cilje, domače in zunanje okoliščine ter zagotavljati financiranje vseh zadanih nalog proračunskih uporabnikov. Četudi je političen akt, mora biti realen, stvaren in izvedljiv. Zato kljub vsem izrečenim besedam in opravljenim razpravam o proračunskih številkah ni prostora za dajanje političnih signalov, vključevanje odmevnih ali všečnih projektov, ki morda ne bodo izvedeni. Socialni demokrati razumemo, da se bo od vsakega predlagatelja ali izvrševalca terjala tudi odgovornost za realizacijo. Kot smo se naučili vsi, ki dlje časa spremljamo učinke proračuna, je za rezultate pomembna predvsem stabilnost financiranja ne zgolj enkratne odločitve. Če želimo doseči učinek, moramo dolgoročno in pametno izbirati prioritete; to je po našem mnenju pravi način, da dosežemo nekatere zaveze, ki smo jih dali ljudem. Če želimo zagotoviti delovanje javnih sistemov, je treba zagotoviti dostojno plačilo in pogoje za ljudi, ki opravljajo delo. Zato je Vlada sprejela nov plačni dogovor s sindikati javnega sektorja in to se odraža tudi v proračunskih predlogih. Sprejeta je bila odločitev o zagotovitvi dodatnih kadrovskih štipendij za pedagoške delavce. Tudi to sodi v kategorijo pomembnih izdatkov, ki jih bo potrebno zagotavljati dolgoročno, a nam lahko pomagajo zagotoviti novo generacijo učiteljic in učiteljev in to je izvršitev pomembnega dela koalicijskega in socialdemokratskega programa, da zagotovimo kakovostno javno šolstvo, ki temelji na predanih in zadovoljnih ljudeh, ki opravljajo pedagoški poklic in njihovo poslanstvo. Podobno lahko rečemo za naše zaveze glede dostopnosti stanovanj oziroma povečanja fonda javnih najemnih stanovanj. Čeprav Socialni demokrati menimo, da so cilji postavljeni prenizko, lahko ugotovimo, da tudi ta proračun pomeni nastavke za tisto, kar Slovenija resnično potrebuje, to je nacionalni stanovanjski program, s katerim bo mogoče odgovoriti na podivjani trg in postopno zagotoviti vsakomur možnost, da živi v dostojnem, dostopnem stanovanju. Tudi na področju zdravja, ki mora glede na razmere biti na vrhu vsakega seznama prioritet, ta proračun izvršuje mnoge dane zaveze in nujne investicije, ki so predpogoj za povečanje kapacitet javnega zdravstvenega sistema. Jasno je, da gre za eno od najbolj občutljivih področij, kjer se pojavljajo tudi predlogi za dodatne naložbe, a prav zato opozarjamo, da je vsakega od teh predlogov potrebno temeljito pretehtati. Pogosto ni denar tisti, ki ovira izvedbo nekega projekta, zato bi bilo nedostojno, če bi v tej razpravi zlorabljali stisko ljudi in zahtevali projekte, ki jih v prihodnjih dveh letih ni mogoče uresničiti. Socialni demokrati menimo, da glede investicij v zdravstvo ta proračuna delata pomembne korake naprej. kot zakon, o katerem smo razpravljali pri prejšnji točki dnevnega reda, tudi ta proračuna zagotavljata nova vlaganja v raziskave in inovacije, kjer je prav tako pomembno zagotavljanje stabilnosti, zlasti na področju bazičnih znanosti. Nadaljuje se cikel obsežnih infrastrukturnih naložb, kjer je zaradi njihovega pomena na življenje ljudi, pa tudi zaradi njihove opaznosti vedno mnogo predlogov za nove projekte. Toda tudi obstoječe številke pomenijo, da je slovenski investicijski cikel v polnem zagonu. Sredstva, ki se namenjajo za podporo gospodarstvu in razvoju, ostajajo na visoki ravni. Resor gospodarstva, turizma in športa je tu primer dobre prakse, ko gre za podporo novim delovnim mestom, inovacijam in razvojni infrastrukturi. Naložbe v športno infrastrukturo, ki se bodo izvrševale v prihodnjih letih, bodo bistveno izboljšale dostopnost za športno udejstvovanje kot tudi kakovost življenja ljudi v mnogih lokalnih okoljih. Spoštovani, Slovenski investicijski in razvojni cikel temelji na učinkovitem pridobivanju razvojnih, zlasti evropskih in kohezijskih sredstev. Tu ne moremo prezreti pomembne vloge in dobrih rezultatov Ministrstva za kohezijo, ki mora kot organ upravljanja usklajevati mnoge projekte in deležnike, pri tem pa pripravljati vse potrebno za novo obdobje financiranja. Njihovo delo vsekakor označujemo kot uspešno. Izpostavimo naj tudi, da nas mnogi projekti, ki smo jih uvrstili v Načrt za okrevanje in odpornost, zavezujejo k pomembnim reformam, naj med njimi omenim le pokojninsko reformo, o kateri bomo odločali v prihodnjem letu. Tu pričakujemo, da bo Vlada uspešno izpeljala socialni dialog in da bomo lahko vladna izhodišča prelili v zakon in proračune s potrebnim konsenzom? Vedno pomemben del vsakoletnega proračunskega procesa pa je tudi ureditev financiranja občin. Seveda ni optimalno, da je lokalna samouprava prepuščena negotovosti vsakoletnih pogajanj in posledic odločitev, na katere sama nima vpliva. Socialni demokrati si želimo, da bi v prihodnosti dosegli sistemski dogovor, ki bi v občinah, ki bi občinam zagotovil stabilne vire in financiranje njihovih nalog. V danih okoliščinah pa pozdravljamo, da so Vlada in združenje občin v tokratnem ciklu dosegli dogovor. Vsakdo bo lahko naštel vrsto projektov, ki bi jih želel uvrstiti v ta proračun. Tudi Socialni demokrati bi pri tem zagotovo izpostavili na primer gradnjo študentskih domov, ki bi lahko v najbolj obremenjenih okoljih hitro razbremenili nekaj sto najemnih stanovanj ali pa potrebne naložbe v pravosodni sistem, ki žal tudi v tej vladi ostaja prepuščena mnogim posameznim odločitvam. Socialni demokrati menimo, da bi morala Vlada tu pokazati več sistemskega posluha za potrebe pravosodnega sistema. V skrbi tako za našo skupno varnost kot za širše zaupanje ljudi v institucije. Jasno je, da tudi javnost in deležniki na mnogih področjih želijo višjih pravic porabe, da nekateri negodujejo nad višino nekaterih, po njihovem mnenju previsokih vsot na določenih postavkah in da vsakokratna opozicija skuša predlagati nove dopolnitve in spremembe. Vse to je, spoštovane kolegice in kolegi, normalen del procesa, h kateremu pa sodi ta premislek in resna argumentacija. Poslanske skupine koalicije smo na primer vložile amandma k predlogu proračuna za leto 2025 in s tem zagotavljamo financiranje štipendij za pedagoške poklice že v prihodnjem letu; s tem soglaša tudi Vlada. Poslanski skupini bomo seveda prisluhnili argumentom posameznih amandmajev opozicijskih predlagateljev in opredelitvam Vlade. Ob koncu razprave bomo v poslanski skupini pretehtali, ali kateri od vloženih amandmajev omogoča, da dobi podporo Državnega zbora in soglasje Vlade. Pod črto pa moramo proračun razumeti kot presek med nujnim, zahtevanim, želenim in možnim glede na okoliščine. Menimo, da je Vlada pripravila realen predlog proračuna, ki sledi razvojnim ciljem in optimalno odgovarja na nepredvidljive okoliščine v katerih živimo.

Hvala lepa. Lep pozdrav vsem! Oblikovanje državnega proračuna ni lahka naloga najbrž za nobeno vlado, saj je pogosto otežena zaradi nepričakovanih dogodkov. Videli smo naravne nesreče, inflacija in energetska kriza, hkrati pa je treba sklepati kompromise in ujeti ravnotežje med najrazličnejšimi nalogami, ki jo država igra pri podpori in razvoju naše družbe v duhu solidarnosti. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2025 in Predlog proračuna za leto 2026 prinašata kar nekaj pozitivnih novosti. Za začetek naj se dotaknem stanovanjske problematike. Lani je ministrstvo za solidarno prihodnost dokapitaliziralo Stanovanjski sklad Republike Slovenije za 25 milijonov evrov in pol, kar je bila največja dokapitalizacija Stanovanjskega sklada v zadnjih 20-letih. Letos je vlada sprejela desetletni načrt, s katerim se bo za reševanje stanovanjske problematike namenilo sto milijonov evrov letno med leti 2025 in 2035. V predlogu sprememb proračuna za leto 2025 je tako že vključena letna sto milijonska dokapitalizacija Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, s čimer se bo gradnji dostopnih javnih najemnih stanovanj dalo največji zagon v zgodovini samostojne Slovenije. Znaten dvig sredstev je tudi na področju zagotavljanja socialne varnosti, in sicer dobrih 200 milijonov evrov več, tako v predlogu sprememb proračuna 25 kot v predlogu proračuna 26. To pomeni več sredstev za izenačevanje možnosti invalidov, družinske prejemke in starševska nadomestila, socialno varstvene storitve, denarno socialno pomoč, regresiranje prevozov v šolo in brezplačni vrtec za družine, ki imajo v vrtcu več otrok, regresiranje prehrane učencev, dijakov ter študentov in štipendije. Pri štipendijah je potrebno poudariti, da se sedaj državna in Zoisova štipendija ne izključujeta več in je možno sočasno prejemati obe. Poleg tega je bila naslovljena Problematika pomanjkanja zanimanja za pedagoške poklice med mladimi. Število štipendij za pedagoške poklice bo večje, višji pa bo tudi sam znesek štipendije. Prav tako bo več sredstev namenjenih za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, kar prinaša subvencijo šolnine v višini 100 odstotkov in ne več le 50. V predlogu sprememb proračuna za leto 2025 se tudi ni pozabilo na področje kulture, saj bo proračun za kulturo v letu 2025 v primerjavi s sprejetim proračunom višji za dobrih 30 milijonov evrov. Višja bodo sredstva za slovenske filme, serije in medije. Naj poudarim, da so se od začetka mandata sredstva za Slovenski film že potrojila. Več sredstev bo namenjenih tudi za pobudo Evropska prestolnica kulture 25. Na področju knjige, založništva in krepitve bralne kulture je ključno povišanje sredstev za javno agencijo za knjigo. V letu 2026 je predlagani proračun za področje kulture malenkost nižji v primerjavi s spremembami proračuna 25. Razlog pa je v zaključku mnogih investicijskih projektov ter zaključku pobude Evropska prestolnica kulture 25. Seveda bodo v bližnji prihodnosti sledili novi projekti. Pomembno področje, ki ga proračuna za 25 in 26 naslavljata je tudi področje zdravstva. V proračunih so predvidena potrebna sredstva za ključne investicije, tako na področju primarnega zdravstvenega varstva, ki zajema lokalne zdravstvene domove po raznih slovenskih občinah, kot področje sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva, ki zajema investicije med drugim univerzitetna klinična centra v Ljubljani in Mariboru, Ker se del zdravstvenega in socialnega varstva prenaša na nivo posamezne občine, je ključen dosežek tudi višanje povprečnin za občine. V proračunih tako za 25 in 26 še ni vidnih prihodkov iz naslova prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki se bo začel zbirati 1. julija 2025 in bo od decembra 2025 omogočal boljšo dostopnost storitev dolgotrajne oskrbe, kar bo razbremenilo ne samo oskrbovance same, temveč tudi njihove ožje družinske člane, ki so trenutno primorani iz svojega žepa kriti velik del stroškov oskrbe za lastne starše in stare starše, ki so v domovih za starejše občane ali pa so deležni oskrbe na domu. Prav tako še ni vidnih odhodkov po posameznih projektih, namenjenih gradnji novih domov za starejše občane ter rekonstrukciji že obstoječih. Ti projekti so bili letos začasno zamrznjeni, zaradi ogromnih izdatkov, povezanih s popoplavno obnovo. Z letom 2025 se bo izvajanje teh projektov nadaljevalo. Pridružilo se jim bo tudi nekaj novih projektov gradnje Desojev. Seveda pa višanje javno finančnih odhodov brez divjega zadolževanja ni možno, če na drugi strani ni tudi dviga javno finančnih prihodkov. V proračunih za leto 2025 in leto 2026 je napovedana rast prihodkov iz naslova davka na dodano vrednost, zaradi rasti gospodarske aktivnosti. Prav tako je napovedana rast prihodkov iz naslova dohodnine zaradi višjih plač in s tem povezane višje mase davčnih osnov za akontacijo dohodnine. Rast prihodkov iz naslova davka na dohodek pravnih oseb je posledica tako uspešnosti gospodarstva z rekordnimi dobički, sploh v bančnem sektorju, kot začasnega zvišanja stopnje davka od dohodkov **23. TRAK: (NB) – 10.50** (Nadaljevanje) pravnih oseb z 19 na 22 odstotkov. Ta razlika treh odstotnih točk je sicer namenski prihodek države in se steka v sklad za obnovo. Po lanskih uničevalnih poplavah. Zelo zaskrbljujoče pa je načrtovano eksponentno večanje izdatkov za obrambo, ki sledi trendu zadnjih nekaj let, sploh glede nakupa orožja ter podporne opreme. Pri tem sledimo zavezam Nato pakta, ki pa je vse prej kot obrambna zaveza. In med temi izdatki za orožje in opreme se vmes recimo znajde tudi protioklepni raketni sistem spajk.Iz kje? Izraela, kar je naravnost nesprejemljivo. Da. Smo članica te združbe, kar temelji na odločitvi izpred kar nekaj desetletij. Potrebna pa bi bila resna samorefleksija o tem, s kom se pajdašimo v mednarodni areni, v čem sodelujemo in zakaj to pravzaprav počnemo. Stari prdci si merijo nekje na varnem organe in potiskajo svet v vse večji konflikt, ljudje, navadni ljudje pa umirajo, orožarski magnati pa si manejo roke v tem hote ali nehote sodelujemo. Refleksija je nujna tudi v luči podnebnih sprememb, saj so to stvari, ki so dejanska grožnja ne samo enemu narodu ali paktu narodov, to so grožnje človeštvu. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Italijanske in madžarske narodne skupnosti, zanjo Felice Ziza. Besedo torej dajem poslancu, ki bo stališče Poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti predstavil v italijanskem jeziku. Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani ministri in drugi predstavniki Vlade! Un cordiale saluto a tutti presenti! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! kot je bilo ravnokar rečeno, nadaljujem in predstavim stališče v italijanščini. Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti podpira predlog spremembe proračuna za leto 2025 in dopolnjen predlog proračuna za leto 2026. V imenu poslanske skupine se zahvaljujem vladi in pristojnim ministrstvom in predsednikom vlade, doktorjem Robertom Golobom, s katerim smo podpisali maja 2023 dogovor o sodelovanju poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti z Vlado Republike Slovenije.

ki temeljno podpira razvoj naše skupnosti. Od leta 2022 so se začela obnovitvena dela na naših šolah, kot na primer na stavbi Coilegio dei Nobili, gimnazije z italijanskim učnim jezikom v Kopru, in na osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom Pier Paolo Vergerio il Vecchio obnova se bo predvidoma zaključila aprila 2025. V naslednjem letu torej bomo začeli, leta 2025 in leta 2026, na podlagi javnih razpisov tudi obnove osnovne šole in srednje šole Lendava in Prosenjakovci dokončanje investicije v Srednji šoli Lendava. V začetku leta 2025, leta januarja 2025, pa tudi izgradnja obnove vrtca v Luciji z italijanskim in slovenskim jezikom, učnim jezikom. Italijanski del vrtca je seveda za nas prioritetnega pomena in se nahaja tudi v Zakonu o zaščiti italijanske narodne skupnosti, medtem ko pa bo delež, delež, ki se nanaša na slovenski del vrtca, sofinanciran s strani Občine Piran. Ravno tako je predvidena obnova osnovne šole z italijanskim učnim jezikom v Izoli in ravno tako je predvidena obnova vrtca in šole v Hrvatinih. Na to se bo pa obnavljalo z drugimi sredstvi, upamo že januarja 2025, se bo pričelo z gradnjo nove telovadnice srednje šole Pietro Coppo v Izoli, tehnično administrativna šola z italijanskim učnim jezikom, nova telovadnica bo hkrati namenjena tudi Srednji šoli Izola, ki je bila ustanovljena z združitvijo Srednje zdravstvene šole Izola in Srednje gostinske in turistične šole Izola. Obe šoli sta seveda s slovenskim učnim jezikom. Telovadnica bo namenjena tudi prostočasnim dejavnostim občanom v popoldanskem času, občanom Izole in ostalih sosednjih občin. Zahvaljujemo se tudi Uradu za narodnosti Vlade Republike Slovenije za ponovno uvrstitev in povečanje sredstev v proračun. Za udejanjanje dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju, kjer se nahaja italijanska skupnost, kot tudi na območju, kjer živi madžarska narodna skupnost. Ravno tako sta bila potrjena in povečana finančna sredstva za delovanje obalnih in občinskih samoupravnih skupnosti italijanske narodnosti in madžarske narodnosti, na območju Republike Slovenije. Potrjena in povečana so bila sredstva projekta, ki smo ga pričeli leta 2019 in sicer predvideno financiranje nadomestitev novinarjev, ki se upokojujejo v italijanskem programu Regionalnega centra RTV Koper Capodistria. Tedaj, leta 2019 smo pričeli z nadomestitvijo novinarjev in drugega tehničnega osebja, ki se upokojujejo. Pričeli smo torej z novim nadomestnim zaposlovanjem v Regionalnem centru.

ciljno financiranje RTV Slovenija. Leta 2025 se bodo upokojili štirje novinarji in tehnično osebje, ki bodo **25. Potrjena in povečana so bila sredstva za sofinanciranje ustanov italijanske narodnosti, ki imajo sedež v Republiki Hrvaški in so skupnega pomena za italijansko narodno skupnost v Republiki Sloveniji in Hrvaški, in sicer Italijanske unije na Reki. Ustanove, ki so se sicer znašle v dveh različnih republikah, ampak delujejo pri celotni narodni skupnosti v Republiki Sloveniji in na Hrvaškem, to so Znanstvenoraziskovalno središče v Rovinju, Edit na Reki, Italijanska drama na Reki in Italijanska unija na Reki, tako kot je dogovorjeno v memorandumu iz leta 1992 in raznih drugih aktov, je potrebno sofinancirati institucije s strani obeh republik. Povečana so finančna sredstva in s tem uravnotežene tudi plače novinarjev za koprsko uredništvo AIA, ki zaposluje novinarje časopisa la Voce del Popolo. Časopis je namenjen italijanski narodni skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Ključnega pomena je, da smo tudi tukaj dvignili finančna sredstva. Hvala vsem. Hvala. Stališče Poslanske skupine Svoboda bo predstavila gospa Andreja Kert, izvoli. Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani kolegi z Vlade, spoštovani kolegi prisotni in pa ostali prisotni. Spoštovani zbor. Pred nami je tretji in predzadnji paket dveh letnih proračunov zdajšnje Vlade v tem mandatu. Tudi tokrat so oblikovanje proračunskih dokumentov spremljale negotovosti, predvsem zaostrene geopolitične, varnostne razmere, spoznanje o nezadostni konkurenčnosti in produktivnosti Evropske unije proti globalnim konkurentom, seveda pa ne gre zanemariti tudi fiskalnih pravil, ki se po štirih letih izjemnih okoliščin v letošnjem prihodnjem letu znova vzpostavljajo. Vlada doktorja Roberta Goloba je pri obravnavi obeh proračunov poleg teh dejavnikov upoštevala tudi jesensko napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, zakonske in druge obveznosti ter prioritete ter napovedi predlagateljev finančnih računov za namen izvajanja načrta za okrevanje in odpornost Evropske kohezijske politike in drugih evropskih sredstev. Priprava proračunskih dokumentov je bila zato za ministrski zbor obsežen in zahteven izziv, saj je moral najti zadovoljivo ravnotežje med vselej glasnimi željami deležnikov po čim več sredstvih na eni strani in realnostjo razpoložljivega denarja v zahtevnih razmerah na drugi. Poslanski skupini Svoboda enotno ocenjujemo, da sta proračunska predloga pravi odgovor na vprašanje kako v težko predvidljivih letih 2025 in 2026 zagotoviti stabilne javne finance za blaginjo državljank in državljanov ter za ohranitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Kljub zaostrenim fiskalnim pogojem je ministrski zbor vse prioritetne naloge uspešno vključil v proračun za ti dve leti, to so ukrepi za krepitev gospodarstva, zdravstva, znanja, inovacij, področja varnosti ter stanovanjske in podnebne politike. Nadaljevala se bo tudi obsežna in zahtevna obnova po uničujočih poplavah avgusta lani. Podroben pregled dokumentov pokaže, da si Ministrstvo za finance in vladna ekipa kot celota za opravljeno delo zaslužijo pohvalo. Naj začnem s ključnimi točkami, kot je na primer stanovanjska politika. Potem, ko so prejšnje vlade dolga leta ignorirale vedno slabšo situacijo, je ta koalicija končno dala pospešek reševanju stanovanjske situacije.

Nadalje je Vlada sklenila dogovor z občinami: "Proračun bo vseboval tudi dogovorjeni dvig povprečnine na 771,33 evra. Ta višina znaša za kar 46,33 evra več od predlagane v Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov za ti dve leti." To je v svojem dopisu Skupnost občin Slovenije ocenila kot soliden kompromis, ki zagotavlja večjo stabilnost financiranja občin. Poleg tega se občinam za posamezno proračunsko leto zagotavljajo dodatna sredstva v višini 1,5 odstotka dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, ki so namenjena ravno zmanjševanju objektivnih razlik, ki vplivajo na prihodke občin. Višina sredstev za proračunsko leto 2025 bo tako znašala nekaj manj kot 47,9 milijona evrov. S tem bomo zagotovili pravičnejše financiranje lokalne samouprave. V skladu s koalicijsko zavezo ostaja krepitev javnega zdravstva v samem vrhu vladnih prioritet. Proračun Ministrstva za zdravje bo v prihodnjem letu znašal 766 milijonov evrov, kar je skoraj 300 milijonov več, kot je v sprejetem proračunu. Leta 2026 pa bo zdravstveni proračun znašal 768 milijonov evrov. Proračunska sredstva so višja predvsem zaradi celovitega financiranja stabilizacije zdravstva. Ministrstvo bo tako v letu 2025 največ sredstev namenilo ureditvi in razvoju zdravstva. Ob tem velja spomniti, da je koalicija vložila amandma k proračunu za leto 2025, ki ga je sicer parlamentarni odbor za finance na sobotni seji že podprl in se bo v skladu s parlamentarnimi pravili o njem glasovalo še na seji Državnega zbora. Z njim se bo z namenom reševanja prostorske problematike Onkološkega inštituta Ljubljana za 4,3 milijone evrov povečal proračun Urada Republike Slovenije za nadzor kakovosti investicij v zdravstvu za ta. Namen, ker se zavedamo izziva na področju pomanjkanja učiteljev, smo že vložili amandma, ki bo zagotovil 710000 evrov Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, da bo lahko povečalo obseg štipendij za pedagoške poklice. V letu 2026 pa je za ta namen že predvidenih 750000 evrov v dopolnjenem proračunu. Sicer predlog sprememb proračuna za leto 2025 predvideva, da bo imelo pristojno ministrstvo skupaj z Uradom za mladino in Inšpektoratom za šolstvo na voljo kar 2,1 milijarde evrov, kar je za 212,2 milijona evrov več od sprejetega proračuna. Precej več sredstev je denimo predvidenih za povečanje vključenosti otrok v vrtce ter za prehrano študentov, dijakov in učencev. Medtem se na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije v letu 2025 opazno zvišujejo sredstva za raziskovalne programe in projekte. To je za 21,8 milijona evrov, na skoraj 374 milijonov evrov. Nasploh so področju v znanosti namenjena znatna sredstva, saj se vlada zaveda, da je vlaganje v znanost, razvoj in inovacije ključnega pomena za gospodarski razvoj in za krepitev konkurenčnosti naše države. Če upoštevamo proračune vseh ministrstev skupaj, vključno z evropskim denarjem delež sredstev v BDP, ki bo namenjen financiranju znanstveno raziskovalne dejavnosti, skozi leta raste in tako v letu 2025 znaša 675 milijonov oziroma v letu 2026 več kot 700 milijonov evrov, kar je daleč največ doslej. Brez vrhunskih raziskav inovacij ni rasti dodane vrednosti, brez te pa ni novih investicij in tudi ni višjih plač. Inovacije so torej ključne za rast gospodarstva. Prav, zaradi proračunske politike zdajšnje vlade je gospodarska slika Slovenije bistveno bistveno boljša kot v marsikateri drugi razviti državi članici Evropske unije in tudi boljša od povprečja v Uniji, pa čeprav smo se v zadnjih dveh letih soočili najprej z energetsko krizo, zaradi vojne v Ukrajini in nato še z obnovo po poplavah. Če se dotaknem še sredstev za investicije. Slovenija je v zadnjih letih vlagala znatna sredstva v javne investicije, pri čemer so se te kot delež BDP gibale med najvišjimi v Evropski uniji. Slovenija namenja približno 5 odstotkov BDP za javne investicije, v povprečju Evropske unije pa je nekje med 3 in 4 odstotki bruto domačega proizvoda. Ta visoka raven investicij je deloma posledica strateških vlaganj v infrastrukturo modernizacijo železnic in cest, energetske projekte, digitalno preobrazbo in prilagoditve podnebnim **27. Pomemben del teh investicij izvira tudi iz črpanja sredstev iz evropskih skladov, tudi v okviru načrta za okrevanje in odpornost v državnem proračunu bomo v letu 2025 in 2026 namenili približno toliko sredstev za investicijske odhodke in investicijske transfere, kot smo jih v letu 2023, in sicer preko dve milijardi evrov, medtem ko so bili v letih 2019 do 2022 za približno pol nižji. Ob vsem tem moramo poudariti, da je ena od ključnih proračunskih prioritet tudi krepitev varnosti. S tem namenom se zagotavlja sredstva za vojaške in obrambne izdatke, predvsem pa tudi sredstva za civilno zaščito in reševanje. Hkrati zagotavljamo sredstva, potrebna za poplavno obnovo in razvoj. Za obnovo je v posebnem skladu že zbranih 200 milijonov evrov, poleg domačih virov pa bodo na voljo tudi sredstva iz solidarnostnega sklada Evropske unije. Vse to so naše prioritete in vse te prioritete kljub zaostrenim fiskalnim pogojem, poudarjam, kljub zaostrenim fiskalnim pogojem, uspešno integriramo v proračun za leti 2025 in 2026. Za razliko od velikih držav, kot so Nemčija, Francija, Italija, ki imajo velike težave, kako pod novimi fiskalnimi pravili sestaviti vzdržen proračun, je Sloveniji to uspelo. Spoštovani. Tudi delež javnega dolga v bruto domačem proizvodu v času te Vlade neprestano pada. Tudi po tem kriteriju je naša država med boljšimi v Evropski uniji oziroma je globoko pod evropskim povprečjem. Nedvomno gre za rezultat konsistentnih politik vladne ekipe, ki jih nadaljuje tudi s proračunskimi dokumenti z leti 2025 in 2026. Kljub dodanim sredstvom za reforme Sloveniji uspeva zmanjševati javni dolg, merjeno v odstotkih, od bruto domačega proizvoda. Predloga obeh proračunov, ki jo imamo na naših klopeh torej sledita srednjeročnemu cilju vzdržnosti javnega dolga in ohranjanja primanjkljaja sektorja države pod mejo 3 odstotkov bruto domačega proizvoda. Inflacija v Sloveniji je med nižjimi v Evropi, kar ni slučajno, ampak gre za rezultat učinkovitih vladnih ukrepov na področju energentov, hrane in tudi na drugih področjih, ki imajo pomemben inflacijski učinek. Sicer je pomembno, da noben od ukrepov ni šel na račun ljudi, še posebej ne v škodo najbolj ranljivih. Povprečna plača je zadržala realno rast tako v zasebnem kot v javnem sektorju, povečali sta se zagotovljena pokojnina in minimalna plača. Spodbudna je tudi napoved gospodarske rasti Slovenije, ki jo je evropska komisija objavila v petek, Bruselj pričakuje, da se bo zasebna potrošnja v prihodnjih dveh letih močno povečala, k čemur bo prispevala predvsem rast zaposlenosti in realnih plač. Prav tako se bodo povečale naložbe in to zaradi ukrepov, ki so financirani iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost, pa tudi zaradi same kohezijske politike. Napoved inflacije je komisija za letos znižala z 2,8 na 2,1 odstotka, za prihodnje leto pa zvišala z 2,4 na 3,2 odstotka. Leta 2026 pa naj bi se inflacija znova znižala na 2,1 odstotka. Koalicija že načrtuje ukrepe za zamejitev stroškov energije, tako da pričakujemo, da bo s tem inflacija v letu 2025 nižja od napovedane. Evropska komisija tudi pričakuje, da se bo v Sloveniji letos in prihodnje leto nadaljevala konsolidacija javnih financ. Slovenski javno finančni primanjkljaj bi se letos znižal na 2,4 odstotka bruto domačega proizvoda, prihodnje leto pa na 2,1 odstotka bruto domačega proizvoda. Leto 2026 bo po napovedih primanjkljaj ostal pri 2,1 odstotka, javni dolg pa naj bi se od leta 2023, ko je znašal 68,4 odstotka bruto domačega proizvoda, postopoma zmanjševal odstotka bruto domačega proizvoda v letu 2026. Spoštovani zbor! Proračunski dokumenti so nedvomno v samem vrhu nalog in so tudi eden od ključnih pokazateljev uspešnosti. Njenega dela ob upoštevanju slovenske zakonodaje in priporočil Evropske unije sta predloga proračunov za leti 2025 in 2026 tako na prihodkovni kot odhodkovni strani načrtovana realno, **28. TRAK: (TB) - 11.15** (nadaljevanje) Hkrati pa ne pozabljata na potrebo po fiskalnem naporu. Proračunski dokumenti za ti dve leti so razvojno naravnani, hkrati pa puščajo prostor za ukrepanje Vlade v primeru morebitne dodatne zaostritve že zdaj sicer zelo zahtevnih razmer. Sicer predloga proračunov, iz katerih veje razumni optimizem, sledita ključnemu cilju Svobode in celotne koalicije, to je vstopu Slovenije v ugledno družbo najkonkurenčnejših držav. Energetsko krizo smo uspešno obvladali, Vlada se je rekordno hitro in učinkovito lotila odpravljanja posledic poplav. Oboje pa je zagotovilo prepričljiv razlog za optimistični pogled v prihodnost. Poslanke in poslanci Svobode verjamemo, da lahko s premišljenimi in z odločnimi vladnimi ukrepi ter z medsebojnim sodelovanjem tudi politike, gradimo družbo v kateri bo imel vsak možnost za dostojno življenje in osebni razvoj. Oba predloga proračunov za prihodnji dve leti bomo v Poslanski skupini Svoboda soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s skupno uvodno predstavitvijo ter predstavitvijo stališč poslanskih skupin k obema predlogoma aktov. Prehajamo na razpravo o vsakem predlogu akta posebej.

Razpravljali bomo o posameznih delih predloga sprememb proračuna in vloženih amandmajih. Kot posamezni del se šteje: prvič, splošni del, drugič, posebni del in tretjič, načrt razvojnih programov. Prehajamo najprej na obravnavo splošnega dela predloga sprememb proračuna. Želi kdo razpravljati? (Da.) Odpiram prijavo, prosim za prijavo, kdor želi razpravljati pri splošnem delu predloga sprememb proračuna. Imamo tri prijavljene. Najprej dobi besedo gospa Sandra Gazinkovski, izvoli. Hvala za besedo predsedujoči in lep pozdrav vsem skupaj! Najprej naj povem, da bom predlog sprememb proračuna 2025 in proračun za leto 2026 seveda podprla. Oba proračuna upoštevata vse pozitivne spremembe, ki smo jih uvedli. Vlada doktorja Roberta Goloba je namreč dosegla zgodovinski premik. Prenovili smo sistem javnih plač v javnem sektorju. To v zadnjih 20 letih nikomur ni uspelo, nam pa je. S tem smo dosegli, da nihče ne bo prejemal plače nižje od minimalne plače. Zaposleni v javnem sektorju pa bodo za dobro delo tudi hitreje lahko napredovali, kar pomeni, da bodo tudi s tem imeli višjo plačo. V času naše vlade leta 2023 se je izvedel tudi največji dvig minimalne plače. Letos pa smo izvedli tudi najvišjo uskladitev pokojnin po letu 1992, in to za 8,8 odstotkov. Ne smemo zanemariti tudi zagotovljene pokojnine, ki za polno pokojninsko dobo znaša 748,27 evrov. Zagotovljena pa je tudi vdovska pokojnina. Seveda pa je zelo pomemben tudi del, da smo invalidom, ki delajo polovični delovni čas, s 1. 1. 2024 uvedli polno plačane prispevke, kar pomeni, da bo tudi njihova pokojnina, ko bodo enkrat v pokoju, višja. Zelo pomemben premik pa je tudi na področju štipendij. Uvedli smo hkratno prejemanje državne in Zoisove štipendije, kar smo v proračunu tudi predvidevali in dodali dodatnih 16 milijonov evrov na tem področju. Če se dotaknem tudi stanovanj, prvič v zgodovini imamo v enem letu v proračunu sto milijonov namenskega denarja za izgradnjo novih neprofitnih najemnih stanovanj in proračuna za leto 2025 in 2026 to že predvidevata. Prej tudi tega ni bilo. Nihče se s stanovanjsko politiko prej niti ni ukvarjal, in tega se zavedamo vsi, tudi opozicija. Naj se dotaknem še amandmajev Poslanske skupine SDS. Včeraj smo imeli sejo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide in tam poslušali o revščini v Sloveniji.

Taki so na primer amandmaji pod številko 18, 29, 32 pri uporabniku Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo - vzeli bi najranljivejšim pri postavki Denarna socialna pomoč in ta denar bi prestavili na postavko za ceste, v asfalt. Ja, prav ste slišali, v asfalt. Tako da skrb za ljudi opozicijskim strankam ni ravno med prvimi v vrsti. Enako je pri amandmaju številka dva, pri uporabniku Ministrstva za solidarno prihodnost, zopet bi jemali s postavke Denarna socialna pomoč in dali na postavko dolgotrajne oskrbe, z obrazložitvijo, da en odstotek prispevka, ki ga bomo začeli vsi plačevati s 1. 7. 2025, za dolgotrajno oskrbo ne potrebujemo, kar pomeni, da bi z ene socialne postavke vzeli in dali na drugo socialno postavko. Naj poudarim, da so nekateri uporabniki dolgotrajne oskrbe tudi uporabniki oziroma upravičenci do socialne pomoči. Skratka, absurd, ki si ga opozicija s takimi amandmaji dovoli, je nedopusten. In pod to se seveda podpišem. Naj pa vseeno malo opišem njihov Zakon za dolgotrajno oskrbo, ki so ga sprejeli preden so izgubili volitve. Pri finančnih virih so zapisali, da se bo zakon financiral iz donacij in iz evropskih sredstev. To niso stabilni finančni viri. Donacije nikoli niso bile in nikoli ne bodo stalni vir dohodka, da ne govorim o evropskih sredstvih, za katere je potrebna natančna dokumentacija in po preučitvi le-te se odločajo, ali so sredstva upravičena ali pa sploh ne. Evropska sredstva so v bistvu namenjena projektom in ne ravno sistemu, kot je dolgotrajna oskrba. Opozicija je takrat vedela, da bi tudi oni morali prispevek za dolgotrajno oskrbo uvesti, ampak kasneje, seveda po državnozborskih volitvah, in ker opozicija ne more iz svoje kože, nam sedaj očitajo, da je prispevek za dolgotrajno oskrbo novi davek. Spoštovani, iskreno in javno trdim, da je ta prispevek v prvi vrsti solidaren in kot takega ga moramo ponotranjiti. Osebno nimam težav, da od 1. 7. 2025 plačujem en odstotek svoje plače za dolgotrajno oskrbo. Obenem pa javno tudi trdim, da upokojenci, ki bodo ta prispevek prav tako plačevali, nimajo težav s tem, saj razumejo, kaj to pomeni za naprej. Ko pa že cel dan poslušamo o davkih, bi rada še eno stvar vprašala opozicijo: S čim se bodo gradile ceste, šole, vrtci, zdravstvene ustanove in pa plačevale plače javnim uslužbencem, če davkov ne bomo plačevali? Ko boste našli odgovor na to vprašanje, tudi sama podprem ukinitev davkov. Skratka, podpiram predloga proračuna za leti 2025 in 2026, saj sta oba namreč razvojno naravnana in sledita prioritetam, ki smo si jih zadali. Hvala lepa.

pred nami je, kot smo že v stališčih večkrat poudarili, rekorden proračun, tako na odhodkovni kot prihodkovni strani. Skozi leta ta številka proračuna narašča. Sedanja Vlada zagovarja, da je proračun naravnan investicijsko, razvojno, da je namenjen pravim stvarem. Po drugi strani pa poslušamo, najprej naj omenim trenutno situacijo v Sloveniji v Evropski uniji, svetu, kjer se stvari na marsikaterem področju zaostrujejo. Lahko opazujemo, ravno danes lahko beremo en članek, kako velika gospodarstva, če govorim Amerika, Kitajska in tako naprej, po eni strani imajo težave in te težave nameravajo reševati z zapiranjem, bi rekel, trga oziroma omejevanjem, če želite, določene konkurence; v mislih imam razne carine in tako naprej. relativno ugodnim trenutnim številkam, kot je bilo večkrat rečeno, proračun se pripravlja oziroma ko se ga zaključuje, je to nek presečni datum, ampak pogrešam pa to previdnost oziroma predvidljivost oziroma večjo skrb za morebitne težave pri izvedbi tega proračuna.

pomembnih virov je davek. Davek kot tak, to se je izkazalo tudi pod našo Vlado, stopnja oziroma procent davka na posamezno ali govorimo o DDV ali govorimo o dobičkih, plačah in tako naprej, ni edini pokazatelj koliko se bo tega davka v določenem letu pobrala, ampak na to vplivajo tudi druge stvari, preference kupcev, gospodarstva in tako naprej in mnogokrat se izkaže, če ti z davki si bolj prijazen je lahko na koncu ta izplen davčni večji. Kar je pa v končni fazi priznal tudi sedanji minister za gospodarstvo, to mogoče malo na razpravo predhodnice, ko je rekel, da v dani situaciji ne bi, ne bi podprl še vašega rušenja naše mini davčne reforme, ker po moje je zdaj prišel oziroma vidi neko realno sliko, ampak ne glede na to, številke trenutno so dobre, zaposlenost je rekordna, ampak v zadnjih dneh, tednih pa praktično dnevno poslušamo o odpuščanjih, o zapiranjih določenih proizvodenj, o selitvi proizvodnje. Zdaj razlogov za to je več, eden je sigurno dogajanje na globalnem trgu, zelo pomemben, zelo pomemben faktor pa je naša konkurenčnost. Se pravi, slovenska konkurenčnost, trg dela oziroma obremenitev plač, energetika kot taka, se pravi, na naše majhno gospodarstvo vpliva

dejansko pričakoval, sicer na odboru je državna sekretarka zagotovila, da bo, da je realizacija po navadi, se pravi vaše predvidevanje, da je običajno 99 Ja, mogoče je ta prihodkovna stran mogoče malo lažje načrtovati, ker imate škarje in platno, kar se tiče davčne politike oziroma prihodkovne strani, in ko nas prepričujete, pred 14 dnevi smo sprejeli spet nekaj oziroma ste sprejeli, da smo bolj natančni, spet nekaj davčnih, novih davčnih zakonov, ki obremenjuje gospodarstvo. In vi vedno pri teh, pri teh spremembah poudarjate, da gre za podporo gospodarstvu, čeprav, ko bereš zakon, na koncu vedno vidimo koliko bo, koliko novih davkov dobil iz tega naslova, po drugi strani pa gospodarstvo, gospodarstvo je pa zelo kritično oziroma se s temi stvarmi ne strinja. Tukaj, na tem delu bi dejansko pričakoval malo več posluha gospodarstvu, da se gospodarstvo je zelo previdno kar se tiče investicij. Del gospodarstva, ki je vezan na vaš ta odhodkovni del, tukaj imam mi v mislih gradbeništvo oziroma investicije v gradbeništvo pravi, da opaža ohlajanje oziroma pomanjkanje pomanjkanja projektov ravno iz naslova države. manjka projektov oziroma javnih razpisov za investicije, čeprav je govora oziroma stalno poslušamo, da ta investicijski del, investicijski cikel, v tem proračunu je rekorden oziroma naslavlja prave stvari, tako da tukaj v tem, v tej vmesni fazi nam nekaj, nekaj jaz nisem nikoli sodeloval pri pripravi proračuna. Jaz verjamem, da je to zelo kompleksna zadeva. Po eni strani naj bi balansirali med nekimi okvirnimi zmožnostmi, po drugi strani pa med željami raznih ministrstev oziroma uporabnikov,

odhodkovni, ali so se ti vaši načrti uresničili. In zdaj en po moje najbolj verodostojen podatek, ki ga v tem trenutku lahko imamo, je ta aplikacija APRA, kjer lahko na dnevni bazi spremljate, kako

po ministrstvih na dan 18. 11., se pravi do včeraj, je na primer na Ministrstvu za infrastrukturo tu malo reflektiram na to, kar sem prej rekel, da pravijo predstavniki gospodarstva iz vrst gradbeništva -, na Ministrstvu za infrastrukturo smo praktično oziroma ste praktično nekje na polovici, če gledamo čez številke, smo nekje na polovici teh počrpanih oziroma porabljenih sredstev za investicije. Načrtovali ste 952 milijonov, trenutno smo dober mesec pred koncem leta, smo na porabi 441 milijonov. po mojem mnenju je Ministrstvo za infrastrukturo zelo pomemben faktor v tem razvojnem delu; sicer bomo potem tudi kasneje med amandmaji še kaj več rekli okoli tega. In kaj mi opozarjamo? Vi v tem investicijskem delu mečete ven iz proračuna določene projekte, ki so izvedljivi oziroma ki jih lahko v bližnji prihodnosti izvedemo, po drugi strani pa noter dajete projekte, katerih izvedljivost je vprašljiva. Potem je drug zanimiv podatek, eden od velikih gonilnikov razvoja je tudi Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Po podatkih APRA ste dober mesec pred koncem od predvidevanih 855 milijonov porabili 31 milijonov. Se pravi, če se malo na to načrtovanje naslonim, jaz močno dvomim, da bomo mi lahko v mesecu dni tako količino sredstev, kot ste jih predvidevali v proračunu, porabili. Zdaj, če govorimo o prihodkovni strani, je mogoče realno, ker prihaja mesec, lahko lahko rečem, najbolj zapravljiv mesec v letu, kajne, kjer se bo vsaj iz naslova DDV, ko gledam, koliko smo DDV pobrali, je mogoče to realno, ampak ta odhodkovni del mi pa nekako ne gre skupaj, ker ravno na delih, ki naj bi to vašo investicijsko oziroma razvojno zagnanost z novim proračunom potrjevala, realizacija letošnjega proračuna tega ne nakazuje. Podobna zgodba je tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, ki je tudi pomemben faktor. Govorimo o podpori gospodarstvu, o skrbi za gospodarstvo in tako naprej, ampak Ministrstvo za gospodarstvo je porabilo od načrtovanih 300, recimo 337 milijonov, slabih 200 milijonov, bom rekel, malo čez polovico. Tako nas težko prepričate, da vi z vašim proračunom, ki naj bi bil v naslednjem letu, kot sem že večkrat ponovil, zelo investicijski, zagovarjate, da bodo te investicije lahko tudi izpeljane. Jaz močno dvomim, da je to realistično, in to opozarja tudi Fiskalni svet. Fiskalni svet opozarja po eni strani ravno na to, se pravi, izkušnje iz preteklosti ali pa izkušnje letošnjega leta in vaše načrtovanje za naprej, da ti dve stvari ne gresta skupaj, da znamo imeti tukaj velike težave. Bog ne daj, da nam pa še to - kar sem prej mogoče malce črnoglede misli nakazal -, kar se tiče naše okolice pa trenutne situacije, ki jo spremljamo vsak dan, da se pa še na tej prihodkovni strani zadeve začnejo **32. In kolikor vas do zdaj poznam, znate te stvari reševati samo z davki. Enostavno obremenjujete ljudi, obremenjujete gospodarstvo in gledate zelo tako ozkogledo. Večkrat sem že ponovil, kar se gospodarstva tiče, imam jaz občutek, kot da je to glavni, glavni sovražnik v tej državi, polovica gospodarstvenikov je itak prevarantov in tako naprej, a ne. Tako da s takim odnosom jaz ne verjamem, da boste vi lahko te vaše cilje tega, tega proračuna tudi uresničili oziroma da je proračun čez številke pa v luči novih fiskalnih pravil matematično, recimo temu, da pije vodo, ampak izvedbeno tako na izkušnjah, kot sem jih prej navedel, iz prejšnjega leta oziroma letošnjega leta, se pa meni tukaj postavlja veliko vprašanje, da je to realistično. Tako da, in mi smo, zdaj sicer poslušamo, kaj smo z amandmaji, kako stvari obračamo in tako naprej, ampak mi smo vsaj z nekaterimi amandmaji skušali določene stvari malo spremeniti. Pričakovano, za razliko od, bi rekel, tradicije v kakšnih drugih prejšnjih vladah, ko je opozicija le mogoče dobila priložnost, da je kakšen svoj projekt skozi ne svoj pač določen projekt skozi amandma uresničila, v vašem primeru temu ni tako, no, in tudi to je nek pokazatelj, bi rekel, sodelovanja in želja po splošnem dobro za našo državo. Tako da s tega naslova, pa tudi kot sem že v stališču parkrat povedal,

hvala za besedo, predsedujoči. Jaz bi mogoče malo drugače začela. Danes obravnavamo proračun za leto 2025 in 2026. Predvsem bi rada javnosti, našim državljankam in državljanom podala nekaj dejstev glede posebnosti, ki jih je potrebno ne samo upoštevati v tem proračunu, ampak jih je potrebno tudi realizirati. Seveda z današnjega vidika je pomemben del proračuna za 20255 in mogoče je časa premalo, da bi lahko obrazložila prav vsako posebno postavko, ki jih je več tisoč. Po navadi nam prinesejo to sprintano v škatlah v velikih paketah, toliko za, v paketih, toliko za predstavo za ljudi, da marsikdo, ki danes tudi tukaj razpravlja v opoziciji, niti ne prečesa vsake postavke. Priznam, da tudi jaz ne, ampak vseeno je pa prav, da vemo nekaj stvari, nekaj dejstev, ne zato da bom zdaj obrazlagala zgodovino, ampak se mi zdijo ta dejstva tista prava in je prav, še enkrat ponavljam, da jih javnost sliši. V letu 2024 oziroma sedaj so začela veljati nova fiskalna pravila. In kaj sploh fiskalna pravila so, zato da bom potem primerjala to zgodovino. Seveda fiskalna pravila pač urejajo neko javnofinančno politiko držav članic EU. Mogoče tukaj nočem se delati nekaj strokovno, ampak vsaj toliko za neko splošno predstavo, in med drugim ta pravila seveda za javno vzdržnost dolga, da države funkcionirajo, da se balansira gospodarstvo, finance, inflacija, mislim finančna vzdržnost in tako naprej, seveda kar zasledujemo v tej Vladi. In prav tista dejstva, ki tukaj pravijo, tudi številke, ki sem si jih izpisala, bi rada danes povedala. Torej najprej kaj so ta fiskalna pravila, mogoče samo nekaj, par tistih ključnih dejstev. Dovoljen proračunski primanjkljaj BDP, omejitve glede javnega dolga, recimo v evropski javni dolg ne sme presegati 60 procentov bruto domačega proizvoda, omejitve glede javnih izdatkov, inflacija naj bi bila nekje, bom rekla tako, če lahko se tako izrazim, neka zdrava inflacija nekje v okviru, da gospodarstvo država dobro funkcionira, je nekje 2 odstotka. In zaradi epidemije covid v prejšnji vladi seveda so bila ta finančna pravila, ki sedaj spet veljajo in so še zaostrena, (nadaljevanje) Kaj pomeni? Pomeni, da se je država lahko prekomerno oziroma bolj zadolževala kot, kot se bo oziroma se je lahko po zdajšnjih pravilih in verjemite, prejšnja vlada je glede tega oziroma bom rekla tako, imela je to strategijo, da je boljše zadolževanje kot balansiranje nekje zmerne poti, vzdržnosti javnega dolga, inflacije in tako naprej in dejstva so ta, da smo v letu 2022 prevzeli neuravnotežen proračun, s prekomerno zadolženostjo več kot 2,75 milijarde evrov, prevzeli smo proračun z izpraznjeno proračunsko rezervo, prevzeli smo 4,6 procentni primanjkljaj na, merjen na bruto domači proizvod. Kolega Radek, ne se smejati, ampak to, jaz sem to iz številk prebrala,

bruto domačem proizvodu in prej ne samo kolega Radek oziroma Rado Gladek in tudi gospod Horvat je kritiziral današnji oziroma proračun za leto 2025, ki je pripravljen natanko po teh merilih in je, bom rekla, ta vlada strmela že v 2023 in v 2024, da se sledi novim finančnim pravilom, kar pomeni, da smo prišli oziroma že v 2023 in v 2024 je skoraj dosegla vse te tri, tri, štiri kazalnike novih fiskalnih pravil. Mogoče, mogoče še dejstva o inflaciji. V 2022 je bila inflacija

ciljna inflacija, kot sem že prej povedala, je pa nekje za vzdržnost gospodarstva in države nekje do 2 procenta tudi v pravilih, v novih fiskalnih pravilih. v načrtu razvojnih programov smo imeli za 5,4 milijarde investicij, za katere bi v naslednjih letih do danes imeli čez 20 milijard izdatkov in danes nam tukaj pametujete, kako smo prej optimistično zastavili proračun, ki predvideva tudi zmanjšanje javnega dolga. In nočem nadaljevati v tem stilu, ker smo pač prevzeli odgovornost, sem želela povedati le dejstva, zato, da javnost ve kaj, kaj vse je potrebno in da proračun je tudi s tega vidika zahteven, ker ne veš, kaj prevzameš. Neuravnotežen je bil v letu 2022, ker vemo, da so še vedno oziroma verjetno še kakšen račun iz časa covid epidemije prihaja, ne majhni zneski, ampak na splošno. Seveda, poudariti hočem, da v teh dobrih dveh letih, da se je ogromno naredilo, da se, da so ukrepi, ki jih je Vlada, tudi zaradi energetske krize, tudi zaradi lanskih poplav, ki tisti, ki smo malo daleč od teh rek, ki so poplavljale, skoraj z vidika gospodarstva, zadolženosti, nismo čutili, da se je karkoli zgodilo. Še ostalo, nekaj številk sem prebrala iz statističnega urada in drugih, drugih bom rekla institucij, kljub razmeram v Evropski uniji, kjer se nekoliko in vemo gospodarstvo, še posebej v avtomobilski industriji, ohlaja, imamo danes v Sloveniji stabilno, stabilno rast, je tudi napovedana in 2,6 odstotna. Po zadnjih podatkih imamo 24,3 celotnih izdatkov za socialno zaščito prikazani, prikazani v odstotnem deležu od bruto domačega proizvoda. Imamo 3,4 procentno (Nadaljevanje) usmerjenost in indeks uvoza z izvozom je je pozitiven. Imamo 21 tisoč 833 novonastalih podjetij. Prej sem slučajno gledala tudi podatke med novonastalimi podjetji in stečaji in je upad tudi stečajev. Imamo, ne vem, 821 hitro rastočih podjetij, imamo dodana vrednost na zaposlenega na zaposlenega

zelo proračun naravnan na vseh tistih treh ravneh kjer smo, smo tudi obljubili in to je zdravstvo, inovacije in odpornost. Mogoče še o načrtu za okrevanje in odpornost, kjer ste prej komentirali tudi kolega iz opozicije moramo povedati, da načrt za okrevanje in odpornost, jaz sem tudi v nekih razpravah prej povedala, da je bil poseben, bom rekla, posebna pogodba, ampak, da je ta Vlada morala prilagajati vaš, vaš dokument, začel se je seveda že takoj po covidnem času, ko ste bili vi še na vladi, in da je morala prilagajati zaradi nerealističnih projektov, naj to javnost ve. Najlepše je ljudem obljubiti, glejte, sezidali vam bomo vse ceste, vse šole, vemo pa, da malo gospodarsko gospodarstvo Slovenije zmore toliko in pregrevati se ne sme, ker vemo potem kam gredo vsi kazalniki in gospodarstva, inflacije in tako naprej. Mogoče še od te, bom rekla, že od polnoči, do polnoči trajajoče seje glede omrežnine. Včeraj sem bila en del na Odboru za socialo, ker sem tam tudi članica, kjer je gospod Reberšek tudi govoril, kako je Vlada, prejšnja Vlada, bom rekla, šenkala omrežnine prebivalstvom, prebivalstvu za omilitev energetske krize. Pojdite si pogledati članek, mislim da je imel Svet24 ali novice.net, kjer so takrat, šlo je mislim da preko 90 ali čez sto milijonov evrov za ta ukrep in je

ker dejansko seveda davkoplačevalci plačujejo omrežnin, vzeli ste tem, bom rekla distribucijam namesto iz proračuna, ker verjetno proračun si mislim, da je bil prazen in same, sama ta podjetja so napisala, pojdite si pogledati članek, ga imam tukaj, da ne bodo prišla zaradi tega ukrepa. K sebi med sedem in deset let, toliko o tem. Vlada je pa v tem tednu oziroma v tem mesecu pa znižala in regulirala ceno električne energije za gospodinjstva, za gospodinjske odjemalce prav na račun te višje omrežnine, seveda, omrežnina, vemo zakaj je za investicijska vzdrževanja za daljnovode, če želimo zeleni prehod, je tukaj tudi potrebno. Tam se je vzelo v vaši vladi, saj pravim, vsaka vlada ima svoje prioritete, ampak tudi vi ste delali velike napake, mi je žal, ampak tako je. Prej sem poslušala, ko pravite, da gospodarstvo oziroma državo rešujemo s tem, da dvigujemo davke. Še enkrat, za javnost, davke smo dvignili pravnim osebam oziroma podjetjem, pravnim osebam 3 procente davek od dohodkov pravnih oseb samo in izključno zaradi poplav. Vsi dobro veste in ste se tudi strinjali, nekje pač mora priti in jaz mislim, da firme, ki so tudi doživele in ki so tudi prejele subvencije zaradi poškodb po poplavah, so verjetno danes hvaležne tudi tistim podjetjem, ki bodo prispevale prispevale davek od dobička. Mogoče tudi za javnost, davek od dobička, efektivna stopnja, kljub temu, da se je zvišalo za 3 procente, efektivna davčna stopnja, to pomeni z upoštevanjem vseh olajšav, ki jih lahko danes, in vseh ukrepov, ki jih lahko danes izkoristijo podjetja, da znižajo davčno osnovo je še vedno nekje do 17 %. Včeraj je gospod Reberšek iz opozicije tudi govoril oziroma rekel, da smo obdavčili normirance. Vem, da se ne tiče proračuna, ampak ne morem mimo tega. Nismo obdavčili normirancev. Davčni paket, ki je bil sprejet, samo, je bil davčno nevtralen, samo od razliko od davka na dodano vrednost na sladke pijače. Ostali ukrepi, normiranci, potrjevanje računov, olajšave za privabljanje tuje delovne sile, je bil davčno nevtralen. Nobenemu nič nismo nič vzeli. In kolega Reberšek, ni ga danes tukaj, bi tukaj, ne vem zakaj, nočem zdaj o tem, da ne bo kakšen name plan, da govorim, kdo je tukaj in kdo ne, pač ima svoje druge obveznosti, ampak normirancem smo samo omejili promet za obdavčitev, kjer država prizna 80 % stroškov in vsi ti, še enkrat, vsi ti podjetniki niso dodatno obdavčeni, vsi ti podjetniki bodo lahko plačali še manj davka, če se bodo odločili za drugo obliko vodenja poslovnih knjig.

hvala lepa. Ja, Rado Gladek, zdaj, kolegica me sicer malo ljubkovalno kliče, ampak naj bo to med nama. Kar se tiče proračuna, rečeno je bilo, da smo, da je naša Vlada pustila prazne kašče oziroma neuravnotežen proračun 22, zdaj pa, vlada je na svoji spletni strani 1. 2. 2023 zapisala - toliko za javnost, kot to radi poudarjate "Prihodki državnega proračuna so po predhodnih podatkih lani znašali 12,3 milijarde evrov, odhodki pa 13,7 milijarde evrov. Primanjkljaj je tako dosegel nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov ali 2,4 2,4 odstotka bruto domačega proizvoda, kar je 1,7 milijarde evrov oziroma 3,5 odstotne točke ugodneje kot leta 2021." To je vaša Vlada zapisala na portalu Vlade, tako da toliko o praznih kaščah in in pa vas najbrž ne rabim spomniti, da je bila Slovenija po epidemiji, zaradi ukrepov prejšnje vlade najuspešnejša država po izhodu iz epidemije. Zdaj pa še, kar se tiče Načrta za okrevanje. Poglejte, naš je bil nerealističen, vi ste si ga prilagodili pa ga tudi ne morete izvajati, pa imate tudi velike težave z izvajanjem. Tako da, tukaj bi prosil malo konsistentnosti, pa bi zdaj na tej točki Rado Gladek zaključil. Hvala. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Želi še kdo razpravljati? Vidim, da je še. Odpiram prijavo. Prosim za prijavo. Imamo šest prijavljenih. Najprej dobi besedo gospa Andreja Rajbenšu. Hvala za besedo predsedujoči. Proračun za leto 2025 je strateško oblikovan in pa tudi finančno vzdržen, upoštevajoč seveda trenutne gospodarske razmere in pa dolgoročne cilje. skrbno načrtovanim in optimalno torej razporeditvijo sredstev zagotavlja ta proračun uravnotežen razvoj ključnih sektorjev, kar bo spodbudilo trajnostno rast in pa tudi stabilnost. Prav tako odraža zavezanost k napredku in blaginji. Prinaša številne koristi za vsa ključna področja naše družbe. Lahko torej govorimo o vzdržnem proračunu, ki sledi fiskalnim omejitvam za razliko od velikih držav, kar je bilo danes že povedano, torej Nemčije, Italije in Francije, ki imajo neizmerne težave kako sestaviti torej novi fiskalni proračun pod novimi fiskalnimi pravili, je Sloveniji to uspelo. V proračunu v bistvu je govora predvsem o treh prioritetah, o katerih se je in se še bo danes govorilo, torej o zdravstvu, o znanju o investicijah in gospodarstvu in pa seveda tudi o varnosti in odpornosti.

je pogosto kontroverzna tema, saj nekateri verjamejo, da bi bila vsa ta sredstva lahko namenjena za druge potrebe državljanov, kot so recimo neki socialni programi, stanovanja in tako dalje. Vendar pa povečevanje obrambnega proračuna ima seveda večdimenzionalni ali pa večstranski aspekt. To ni samo kupovanje orožja, torej oboroževanje, osnovna naloga vsake vlade je zagotavljanje varnosti in zaščite svojih državljanov. In varnost ni nekaj, kar mi jemljemo kot samoumevno. Zdi se mi pa, da včasih jemljemo kot samoumevno, zato je ključnega pomena, da se temu področju, torej da se pač temu področju tudi namenjajo ustrezna ali pa določena sredstva. Ko do vojne pride, nas bo to zaznamovalo za celo življenje. Za to je potrebna preventiva na tem področju. V sodobnem svetu so varnostne grožnje vedno bolj obsežne, večplastne, zapletene in tudi nam vedno bližje, geografsko gledano. Varnostne grožnje se tudi hitro spreminjajo, pa naj gre za vojne, terorizem, migracijske krize, kibernetski napadi. Ne smemo pa seveda pozabiti poplav in pa požarov res velikih razsežnosti, kar se je zgodilo tudi v Sloveniji. Zato je financiranje v varnost državljanov prav tako pomembno kot gradnja cest, stanovanj, ker je varnost tista, ki zagotavlja stabilno okolje in samo stabilno okolje omogoča razvoj vseh ostalih področij v državi. Torej, varnost države je osnova za vse ostale oblike varnosti, tudi socialne. Obrambni sektor ustvarja seveda tudi številna delovna mesta, ne le v vojski temveč tudi v industriji, raziskavah, razvoju. To seveda prispeva h gospodarski rasti in pa tehnološkemu napredku. Ne smemo pozabiti, da mnogo tehnoloških inovacij, ki jih poznamo, so razvile ali pa jih danes tudi uporabljamo, je bilo razvitih v vojski ali pa v obrambnem sektorju, GPS droni, laserji, Jack motorji, kevlar materiali in tako dalje. To nam pove, da povečanje proračuna lahko spodbuja nadaljnji razvoj naprednih tehnologij, ki imajo potem tudi pomen za širšo civilno uporabo. Seveda pa povečanje obrambnega proračuna omogoča državi, da izpolnjuje tudi svoje obveznosti do mednarodnega zavezništva, kot je recimo Nato, to krepi mednarodne odnose in zavezništva, ki so pa ključna za globalno varnost. Močna obramba in zaslomba drugih držav članic lahko služi tudi kot odvračilno sredstvo in s tem zmanjšuje verjetnost konfliktov. In kljub temu, da se na prvi pogled zdi, da sta obramba in mir nasprotujoča si pojma, sem mnenja, da je investiranje v obrambo pogosto na nek način tudi investicija v mir. Z večanjem proračuna za obrambo se seveda lahko zaščitijo tudi ključne infrastrukture, kot so recimo energetika, komunikacije, transport, ki so seveda bistvene za delovanje, delovanje države v kriznih situacijah, vojska pa pogosto igra ključno vlogo pri odzivanju na naravne nesreče kot so poplave, požari, potresi Torej povečanje sredstev omogoča boljšo pripravljenost in pa seveda tudi hitrejši odziv v takšnih situacijah, zato je prav, da se naša proračunska sredstva na obrambnem področju uravnotežena tako, da zagotavlja celovito varnost in pa blagostanje državljanov tako na področju nacionalne varnosti kot pa tudi na socialnem področju. vsega naštetega je torej razvidno, da vlaganje v obrambo ni konkurenčna oblika, ampak prej komplementarna oblika vlaganja finančnih sredstev. Oba proračuna bom podprla, saj prinašata seveda številne koristi.

(VP) 12.00** (nadaljevanje) obravnavamo, za leti 2025 in 2026 dokazujeta, da je zdravstvo ne samo na deklarativni ravni, ampak tudi dejansko prioriteta te Vlade, te koalicije. S čim to dokazujemo? S tem, da ohranjamo višino sredstev, ki smo jih zagotovili z nastopom te Vlade, torej ohranja se povečan obseg sredstev za zdravstvo, kar seveda jaz kot tudi članica Odbora za zdravstvo to absolutno podpiram. Zdaj kam pa se namenjajo ta sredstva? Izpostavila bom predvsem dve področji, ki se mi zdita izredno pomembni. Eno je sredstva za kadre v zdravstvu. Torej od vseh sredstev v proračunu, ki so namenjena zdravstvu, to je v letu 2025 nekaj več kot 766 milijonov, če štejem še amandma, amandma koalicije, ki bo zagotovo sprejet, in v letu 2026 krat, kar 768 milijonov evrov, od tega kar 14 procentov, to je nekje 108 milijonov evrov, namenjamo kadrom v zdravstvu, in sicer za zagotavljanje izobraževanja in praktičnega usposabljanja bodočih zdravstvenih delavcev in z ukrepi dejansko naslavljamo pomanjkanje števila zdravstvenih delavcev. In mi verjamemo, da z realizacijo ukrepov, ki jih proračun, ki jim zagotavlja sredstva, kot so pripravništvo zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacije, dodatek za specializacijo iz družinske medicine, dodatne specializacije iz klinične psihologije, štipendije na področju zdravstva, dodatek za specializacijo iz družinske medicine psihologije, psihologije, torej to so vsi ukrepi, ta sredstva, s katerim bomo zagotovo olajšali in okrepili kadre v našem zdravstvenem sistemu. Drugi pomemben vidik sredstev, za kar namenjamo sredstva seveda, je v investicije v zdravstvo. Torej investicije so bile leta zanemarjene. Jaz sem vesela, da je prejšnja vlada sprejela Zakon o investicijah v zdravstvu, ki zagotavljajo podlago za številne investicije, ki so bila leta zapostavljene, seveda se je izkazalo z izvajanjem tega zakona, da je potreb v zdravstvu še veliko, veliko več, ampak ne glede na to sem vesela, da je od sredstev, ki jih namenjamo za investicije, v bistvu za primarno raven kar 27 projektov že uvrščenih v načrt razvojnih projektov, torej v zdravstvene domove, ki jih investirajo občine, in s tem na nek način tudi država še dodatno pomaga občinam. Saj vemo, da je investicija v primarno zdravstvo pristojnost občin. Druga zadeva je seveda investicije v sekundarno in terciarno raven, s katerim država investira torej v oba UKC in v bolnišnice, in tukaj glavnina sredstev, ki jih tako proračun za 2025 in 2026 predvideva, so že znane investicije kot so onkološka dejavnost v Mariboru, energetska sanacija in revitalizacija UKC Ljubljana, infekcijska klinika v Ljubljani, infekcijska klinika v Mariboru in številne negovalne bolnišnice in druge investicije v sekundarno in terciarno raven, kar seveda pozdravljam. Pozdravljam tudi sprejeti amandma oziroma podporo amandmaju na odboru in verjamem danes, da ga bomo tudi izglasovali, s katerim uvrščamo v bistvu v proračun tudi investicijo v Onkološki inštitut Ljubljana, prepotrebno investicijo. In želim si seveda, da se bo z investicijo čim prej začelo, predvsem pa tudi čim prej zaključilo brez večjih zapletov.

Kar devet investicij je na tem področju in absolutno je to za pozdraviti. Kot rečeno pa prioritet je še veliko, veliko več. Vreča sredstev je ena, zato vsakokratna politika seveda mora določiti neke prioritete, predvsem pa se ozirati na to kaj je izvedljivo. Ker napisati želje je eno, izvesti v praksi z omejenim številom projektantov, investicijskih podjetij, je pa seveda drugo. Zdaj, ker sem že pri besedi bi se samo še dotaknila amandmajev, torej amandma koalicije. Bom seveda potrdila, zakaj: ker postavlja podlago, da se lahko z Onkologijo Ljubljana čim prej začne bi pa se naslonila še na tri amandmaje, ki jih je vložila Nova Slovenija, ki jih ne bom podprla, pa ne zaradi same vsebine, absolutno, tudi jaz podpiram izgradnjo, torej širitev onkologije v Mariboru, dodatna sredstva za infekcijsko kliniko in tudi novogradnjo psihiatrično bolnišnico Vojnik, ampak kot je že Vlada v svojem odzivu na predlagane amandmaje odgovorila so trenutno zagotovljena sredstva v zadostni meri, če bi se pri izvajanju izkazalo karkoli drugače, jaz verjamem, da bo Ministrstvo za zdravje oziroma Ministrstvo za finance in Vlada pravočasno ukrepala, tako da jaz zagotovo pozdravljam proračuna za 2025 in 2026 in jih bom tudi podprla.